u skladu sa utvrđenim dnevnim redom a danas smo predvidjeli odraditi četiri točke dnevnog reda, utvrđenog dnevnog reda, ići na 1. točku: - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 788; Predlagateljica ovog Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. A amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Vlade, predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je jedna kratka Izmjena zakona o reprezentativnosti udruga, poslodavaca i sindikata. Važeći Zakon o reprezentativnosti udruga, poslodavaca poslodavaca i sindikata stupio je na snagu 8. kolovoza 2014. godine. Zakonom se utvrđuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje ali i slučajevi u kojima Vlada Republike Hrvatske imenuje pregovarački odbor Dakle zakonom se propisuje da se za kolektivno pregovaranje o sklapanju kolektivnih ugovora kojima se ugovaraju prava zaposlenih, koja se sredstva osiguravaju u državnom proračunu odnosno riznici. Pregovarački odbor s poslodavačke strane mora biti imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske. Temeljem navedenog zakonskog okvira trenutno je u tijeku postupak pregovaranja o sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

odnosno riznice, time je za pregovore za kolektivni ugovor u zdravstvu pregovarao pregovarački odbor koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske. S obzirom da je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO izdvojen iz riznice, od tog datuma se sredstva za rad javnih zdravstvenih ustanova više ne osiguravaju iz sredstava državnog proračuna odnosno riznice, već iz vlastitih prihoda i sredstava HZZO-a. S tim je datumom pregovarački S tim je datumom pregovarački odbor imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske za sklapanje kolektivnog ugovora za zdravstvo temelj odredbe članka 13. stavka 1. ovog zakona izgubio svoj mandat i ovlasti da nastavi započete pregovore. Kako bi se omogućio nastavak pregovora u ovoj iznimno važnoj javnoj službi, bilo je potrebno dopuniti važeću odredbu članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata te istu uskladiti sa Zakonom o plaćama u javnim službama. Naime, ako je i nadalje moguće kolektivno pregovarati na razini svakog pojedinog poslodavca, odnosno na razini svake pojedine javne ustanove u cilju ujednačenosti radnopravnih standarda održivosti i koherentnosti cijelog sustava javnog zdravstva neophodno je da Vlada Republike Hrvatske zadrži svoje ovlasti o tijeku pregovora o radno-pravnom položaju svih zaposlenih u tom Ustavom zajamčenom, osobito važnom dijelu sustava socijalne sigurnosti građana. U tom smislu se predlaže izmjena i dopuna odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata što će omogućiti nastavak pregovora o kolektivnom ugovoru za zdravstvo i zdravstveno osiguranje na način da se sa kolektivnim ugovorom pregovara pregovarački odbor koji za to ovlasti Vlada Republike Hrvatske. Nadam se da će zakon dobiti podršku svih klubova. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Imamo jednu repliku, potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, ja sam se nadao da kad se mijenja ovaj Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata da će napokon se riješiti i i okončati onaj problem koji postoji i kojeg smo svi svjesni, a za koji ja moram posebno naglasiti da sam svjestan kao liječnik, a i ministar i liječnik, a i to je činjenica da bez obzira da je Hrvatski liječnički sindikat kao i neki drugi sindikati prisutan desetljećima u socijalnom dijalogu i kolektivnim radnim odnosima Republike Hrvatske, da će se prekinuti ova situacija gdje je taj sindikat propisom isključen iz kruga sindikata koji imaju ovlasti za kolektivno pregovaranje, naravno onda i pravo na štrajk i sve skupa. Sindikat koji zastupa negdje otprilike oko 14000 liječnika u Hrvatskoj sasvim izvjesno ne može i ne smije biti u pregovorima zastupan od sindikata koji se pretežito sastoje od drugih djelatnika u zdravstvu. Ne umanjujući njihovu važnost za funkcioniranje zdravstvenog sustava, potpuno je neprimjereno da sindikati čije članstvo pretežito nezdravstveni djelatnici su nerijetko dakle oni djelatnici koji su važni u zdravstvu, ali koji se bave parkovima recimo, održavanjem automobila, čišćenjem itd., zastupaju stavove liječnika specijalista, sveučilišnih profesora, primarijusa itd. Kao što bi bilo neprimjereno da sestre zastupaju liječnike, neprimjereno bi bilo i da liječnici zastupaju sestre, ali apsolutno je isto tako neprimjereno da ostalo nezdravstveno osoblje od administrativnog ponavljam pa do onog koji uređuje parkove i automobile zastupa liječnike i nadali smo se da će to biti izmijenjeno ovim zakonom. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. Hvala lijepo. U procesu kolektivnog pregovaranja najvažnija je suradnja sindikata i stoga ovaj Zakon o reprezentativnosti baš ide za time da se okrupni sindikalna scena i da kad se ulazi u pregovore da onda svi koji su u pregovorima pregovaraju sa svojim poslodavcem. Stoga tvrdnja da Liječnički sindikat je isključen iz pregovora ne stoji iz razloga što zakon vrlo jasno kaže da ukoliko sindikati međusobno dogovore dogovore pregovarački odbor tada automatski svi sindikati postaju reprezentativni i svi pregovaraju, dakle bez obzira koliko tko ima članstva. Stoga ovaj zakon ne sprječava Liječnički sindikat da sudjeluje u pregovorima i ja se nadam da će sve ono što se događalo u pregovorima prije će se ja se nadam i ostati iza nas i da će sindikati međusobno sjesti i dogovoriti jer to je jedan od postulata, to znači da se sindikati dogovore među sobom i da jedinstveno nastupe prema poslodavcu, u ovom slučaju je Vlada Republike Hrvatske, jasno štiteći i jedni i drugi primarno prava svojih članova, a sa strane Vlade će s druge strane biti jasno uvažavanje i prava svih djelatnika u zdravstvu. I koliko vidim, u samim pregovorima oko kolektivnog ugovora se uvažavaju specifičnosti pojedinih struka. Prema tome, Zakon o reprezentativnosti ne isključuje Liječnički sindikat. Sindikati se mogu i trebaju međusobno sjesti i dogovoriti i zajednički nastupiti prema poslodavcu što im daje i veću snagu nego onda kada su razjedinjeni. Hvala lijepa poštovani ministre. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite kolega Tušak. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Naoko ovako jedan mali zakon, izmjena Zakona o reprezentativnosti, Udruga poslodavaca i sindikata koji kao što kaže ovaj ministar bi trebao omogućiti nastavak kolektivnog pregovaranja i doći do kolektivnog ugovora u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju. Istina je ovo što je ministar rekao da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sa 1.1. je izašao iz Riznice Riznice i iz državnog proračuna i jasno da unutar toga onda i odredbe ovog zakona kad je u pitanju pregovarački odbor nisu, ovlasti ne daju pregovaračkom odboru koji je do sada bio imenovan za kolektivno pregovaranje. Ali ovdje moram naznačiti nekoliko bitnih činjenica, da i sadašnji Zakon o reprezentativnosti u istom članku 13. u stavku 2. omogućio je kad su u pitanju javne ustanove da onda čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za obavljanje poslova imenuje pregovarački odbor u javnim ustanovama. Pa ovo je na neki način jedna vrst presedana, jer onda po tome jasno da i ostale javne ustanove bi mogle tražiti da budu u istom položaju. Tu je jasno i Hrvatski zavod za zapošljavanje, tu je i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koji po toj osnovi onda isto bi imali prava da ih Vlada praktično imenuje pregovarački odbor. Jer jasno kad Vlada imenuje pregovarački odbor to je na neki način jači pregovarački odbor i tu sužuje se pravo čelnicima da oni to rade. Dobro, možemo razumjeti da zdravstvo je posebno, jasno da smo svi osjetljivi ako postoje određeni problemi u zdravstvu, pa ne daj bože zbog nezadovoljstva da bude i štrajka i nezadovoljnih radnika koji tamo rade i da je na neki način dobro da se kolektivno pregovara, dobro da se postigne kolektivni ugovor. Ali je onda to trebalo naznačiti zbog tog posebnog interesa da je to onda i razlog zašto Vlada u ovom slučaju imenuje pregovarački pregovarački odbor i zašto mijenjamo ovaj dio zakona. Nešto što bih isto htio reći, a odnosi se na ovaj zakon, a to je vezano i za kolektivno pregovaranje. Najveći problem je vezano za zakon koji regulira što i je predmet spora između pregovarača, a to je pitanje one naknade na plaću od 4, 8 i 10% koje je zakonom uskraćeno to pravo. I zakonom je to važilo do 31.12.2014. godine. Ono što je upitno iza toga je pitanje da je Vlada uredbom

zašto je uopće Vlada išla sa tim mehanizmom da donese uredbu i na neki način suzi ovaj prostor. To znači da se otvara ta mogućnost mi kao kvazi ono pregovaramo, razgovaramo, dogovaramo se a u suštini vlada na osnovu i svojeg u ovom slučaju pregovaračkog odbora će imati jasni stav. Jer u tom istom slučaju je i Vlada donesla uredbu i praktično produžila zakonsku regulativu za još dalje 3 mjeseca. Pa na neki način se postavlja pitanje sa jedne strane imamo uredbu koju donosi Vlada i sa druge strane imamo ovlasti ove Vlade koju imenuje pregovarački odbor i u kakvoj poziciji su onda sindikati kad moraju pregovarati. Mislim da to nije pošteno u kolektivnim pregovorima, da sve strane bi trebale imati na neki način i jednake uvjete u kolektivnom pregovaranju. I nešto na šta moram još skrenuti pažnju kad je u pitanju taj zakon, a to je pitanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. ovaj zakon, izmjene ovog zakona su objavljene na web stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava i javna rasprava o tome je bila do 5. veljače 2015. godine. A računajući sa time da je Vlada RH 29. siječnja uputila ovaj zakon u saborsku proceduru na svojoj sjednici postavljam jednostavno ovo je pitanje kakva je to bila rasprava sa zainteresiranom javnošću koja je trajala do 5.2. a Vlada je već ovaj prijedlog zakona uputila u saborsku proceduru. Mislim da to nije dobro, mislim da si Vlada takvo šta ne bi smjela dozvoliti prvenstveno kad se radi ono što sam rekao o jednom vrlo osjetljivom području i unutar toga jasno ja mogu razumjeti sa jedne strane da je dobro da se kolektivno pregovara, da je dobro da se dogovori ali onda ne smijemo se ovako šlamperajski ponašati i praktično ne poštivati onu proceduru koja je propisana. Još nekoliko stvari bih htio kad je u pitanju Zakon o reprezentativnosti se samo osvrnuti, a to je da kada smo i donosili taj zakon a i danas u

308 sindikata registriranih na nacionalnoj razini, danas imamo 311 sindikata registriranih na nacionalnoj razini. Znam da je tada bilo 313 sindikata na lokalnoj razini, koliko ih danas ima to nemam taj podatak. Znači da intencija tog zakona ne ide u tom cilju o kojem smo praktično razgovarali kada smo i donosili Zakon o reprezentativnosti i ne dešava se upravo ono što je bila poanta da bi dolazilo do okrupnjavanja sindikata. Sa druge strane ovdje je kazano u u pitanju sustava zdravstva po onome što sam mogao vidjeti broj sindikata negdje ima u tom dijelu oko 15 sindikata koji djeluju u zdravstvu. Jasno, kad govorimo o reprezentativnosti onda ovdje je isto bilo kazano o liječnicima da liječnici su izgubili tu poziciju reprezentativnosti. I vezano za svoj status po nekim procjenama i računicama oni bi na osnovu 12,5 tisuća liječnika koliko je zaposleno u zdravstvu morali imati preko 8 tisuća članova da bi uopće mogli biti reprezentativni sindikat, a što je jako veliki postotak negdje oko 70% bi moralo biti svih liječnika organizirano kroz sindikat da bi uopće svoj status mogli na takav način i ostvariti vezano za kolektivno pregovaranje i vezano za ono što njih tišti da se uspiju i izboriti. Jer moramo i sa dijelom podatka baratati da ukupno po nekim podacima do kojih sam ja došao u zdravstvu je zaposleno oko 73 tisuće radnika, da u samoj zdravstvenoj djelatnosti njih je negdje oko 56 tisuća, a 17 tisuća je negdje tehničkih i administrativnih osoba. I sada samo kad usporedimo taj dio odnosa liječnika prema ukupnom broju zaposlenih u zdravstvu to je 17% oni čine, a kada je u pitanju ovaj dio samo zdravstvenih radnika onda je to nešto veći postotak, 22,5%. A kada brojimo članstvo onda taj dio reprezentativnosti oni ne ostvaruju. Što mislim da je šteta jer po ovim podacima koje imamo negdje oko 50 liječnika nam mjesečno odlazi u inozemstvo. Jasno, u nekim zemljama njima itekako veće su plaće, po 5 tisuća pojedini stručnjaci mogu u dijelu nordijskih zemalja naći posao. Što jasno da ovdje u Hrvatskoj kroz svoj dio posla ne mogu ostvariti. I na kraju samo bih se osvrnuo na jedan dio, a ne tiče se direktno reprezentativnosti ali se tiče kolektivnog pregovaranja i odredbe Zakona o radu na koji smo upozoravali, a sa 8. veljače su i prestale važiti proširena primjena kolektivnih ugovora i negdje oko 30 tisuća radnika izgubilo je određena prava koja su imali kroz kolektivne ugovore, a tiču se djelatnosti koje su bile pokrivene kolektivnim ugovorom u graditeljstvu, kolektivnim ugovorom u ugostiteljstvu, kolektivnim ugovorom u putničkim agencijama i kolektivnim ugovorima u djelatnosti drvne i papirne industrije. Jasno, gubljenja tog prava ti radnici su ako nemaju u svojim ugovorima o radu regulirano ili ako rade kod onih poslodavaca koji zapošljavaju manje od 20 radnika mogu doći na minimalnu plaću, što nije dobro i nije dobra intencija upravo u tome da se što je moguće više kolektivno pregovara. Ali i taj dio da granske industrije bude pokriveno što je moguće više sa kolektivnim ugovorima. Jer jasno to daje i određenu sigurnost rada ali daje i određenu kvalitetu raspodjele i kvalitetnog nagrađivanja svakog radnika. Hrvatski laburisti zbog određene primjedbe koje dolaze i od Sindikata liječnika, a i od Udruge radničkih sindikata, a sa druge strane uvažavajući i ovaj dio da zdravstvo je vrlo bitno da bude pokriveno sa kolektivnim ugovorom nismo protiv toga, ali zbog razloga što i tu nije postignut konsenzus sa sindikatima da zajednički na neki način kada je u pitanju izmjene određenih zakona kojih se tiče i da se u tom dijelu usuglase sindikati nije postignut oko ovog zakona ćemo biti suzdržani. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo repliku, potpredsjednik Sabora poštovani Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Tušak ja se slažem sa velikom većinom onoga što ste vi rekli. Potaklo me na repliku dvije stvari. Jedno je kad ste spomenuli savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i potpuno nedozvoljivu praksu da se nekoliko dana ostavi tome, i vi ste rekli da je to šlamperaj koji se ne smije dozvoliti. Ja bih rekao da se ne radi o šlamperaju nego o metodi rada. Jer ako pogledate cijeli niz drugih propisa i zakona krši se neprestano ona odredba o tome kako i na koji način treba provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nažalost nitko na to ne reagira i to tako prolazi. Druga stvar je, vi ste spomenuli referirali ste se na ono što je ministar u svojem odgovoru rekao na moju repliku, pa moram reći da nije točno da su se uzimali u obzir stavovi liječnika i liječničkog sindikata u kolektivnom pregovaraju i u tome upravo i jest bio problem. Naime, iako to jako lijepo zvuči da bi sindikati se trebali međusobno dogovoriti svi smo svjesni toga da su specifični interesi pojedinih sindikata jedna činjenica i da su ti interesi različiti ponekad i da je iluzija tvrditi da će se sindikati oko svega usuglasiti pa onda oni ravnopravno pregovarati sa Vladom koja je usuglašena jer predstavlja ajmo reći jedan zajednički interes. I vrlo je jasno da neće doći do usuglašavanja različitih interesa pojedinih sindikata i da to zapravo služi ka razbijanju sindikalne scene. I to treba vrlo jasno reći, a nažalost nastoji se i dalje to nastaviti pa se i ovim zakonom će to dalje nastaviti odnosno neće izmjeniti. Hvala predsjedniče. Je, digao sam pločicu. Kada je u pitanju savjetovanje sa zainteresiranom javnošću onda ne samo što sam ja rekao da je to jednim dijelom šlamperaj, nego to je i kriva poruka koja se šalje javnosti da obveze koje ima Vlada i ministarstvo ne izvršavaju. Što znači slati takvu poruku prema javnosti? To znači da i ostali se mogu ponašati da ne poštivaju svoje obveze, zato je naša obaveza ovdje u Saboru da ukažemo na te probleme i da se stvari postave onako kako je propisano. A kada ste govorili o interesima sindikata i da su oni različiti jasno da postoje konkurencije unutar sindikata, jasno da postoji borba i između sindikata, i jasno da tu je i pitanje da li će neko nekome oteti dio članstva ili postići nekakav određeni uspjeh a dio sindikata staviti u nepovoljni položaj. Zato zakoni bi trebali biti što je moguće više pravedni i imati nekakve normalne granice i normalne uvjete da se svim onim ozbiljnim sindikatima koji ipak znače, ovo je bitno u određenoj djelatnosti gdje se sklapaju kolektivni ugovori, omogući da kolektivno pregovaraju u dobroj vjeri. Da li u konačnosti se može postići dogovor ili ne, vjerojatno najbolje je dogovor onaj kad ni jedna ni druga strana nisu potpuno zadovoljni, znači da su se uspjeli način negdje u sredini i dogovoriti nešto na obostrano zadovoljstvo ali prvenstveno onih koje oni zastupaju. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. za zdravstvo vlada poseban interes. To je točno, to smo vidjeli i prošli tjedan kad smo raspravljali o bolničkom sustavu i kada su se izrazile želje da se da se i taj zdravstveni sustav unaprijedi i svi napori koji bi se ulagali da se smanje te liste čekanja. I sve je to dobro ali sigurno da u tom lancu da su liječnici neizmjerno važna karika i svi puno puta kažu dobro, sve je dobro ali dobiju puno puta i razne epitete da su neradnici, da su ovakvi, onakvi. A evo sad čujemo od ministra koji je isto liječnik kaže imaju oni pravo na kolektivno pregovaranje. Hrvatski liječnički sindikat ne misli tako. Hrvatski liječnički sindikat uporno upozorava da se predlagatelj oglušio i na noviju praksu Europskog suda za ljudska prava iz koje nedvojbeno proizlazi da postojeće uređenje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje protivno izvorima međunarodnog prava. O tome svjedoči i ona, dakle 27.studenog ona presuda Europskog suda za ljudska prava gdje se kaže da je povrijeđeno pravo na slobodu udruživanja. To je dakle sa te instance došlo i u tom dijelu ne treba biti puno mudar da se sigurno i nakon ovakvih dakle sada il ovoga prijedloga da se sigurno liječnici neće ponovno obratiti takvim institucijama. Dakle, to ne govori o nekakvoj

slažemo vi i ja kada govorimo da je zdravstvo ima poseban status u našem društvu i jasno da kada je u pitanju zdravstvo sa jedne strane zaposlenici koji rade, liječnici, sestre, i svi ostali koji rade u zdravstvu itekako imaju svoju humanitarnu djelatnost koju trebaju obavljati što je moguće bolje prema građanima koji su korisnici usluga zdravstva, a i sa druge strane ti korisnici itekako se trebaju ugodno i dobro osjećati kada trebaju korist a ne kada imamo ovakve liste čekanja pa za neke dijagnoze i za neke pretrage mora i po godinu dana se čekati, jasno da to ne koristi nikome. Ali imamo u tom sustavu i određenih drugih problema o kojima itekako treba porazgovarati a to je, bio sam svjedok ponekad kada sustav interneta padne pa e recepti više ne funkcioniraju, pa ljudi odlaze u ljekarne, ne mogu dignuti svoje lijekove, pa rade telefoni, pa telefoni su blokirani, pa sestre koje rade ne mogu se javiti, pa ukupna nervoza se stvori u zdravstvu. Dali nam sve to skupa treba? to sve skupa košta itekako građane i jasno kada govorimo o posebnom statusu moramo voditi brigu da ta djelatnost bude pokrivena kvalitetno sa kolektivnim ugovorom, da jasno stoji i ono kod svakog posla da su specificirane obaveze i da bude kvalitetno nagrađen svaki ovaj posao prema onome što rade, a to je pitanje kolektivnog pregovaranja i onih stvari koje će se postići kolektivnim ugovorima. Hvala lijepa. Na redu je Klub nezavisne liste poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici, cijenjeni ministre. Da, malo prije je moj prethodnik gospodin Zlatko Tušak rekao da je do nedavno na tlu RH na nacionalnoj razini djelovalo 308 sindikata, danas da ih navodno djeluje 311. Spomenuo je podatak da na lokalnoj razini djeluje 313 sindikata, da od toga broja imamo 15 sindikata u zdravstvu. Znači ako je moguće spojiti ove sindikate na nacionalnoj razini i njima pribrojiti sindikate na lokalnoj razini riječ je o 614 sindikalnih 614 sindikalnih podružnica. Apsolutno sa svima onima koji su ovdje govorili zdravstvo zaslužuje kolektivne ugovore. E sada da li ovoliki broj sindikata ima veze sa onim o čemu je govorio profesor Reiner Reiner s razbijanjem sindikalne scene ili s druge strane sa nekim lukrativnim interesima ljudi koji vode te sindikalne podružnice, o tome se da razgovarati, to jasno košta. Možemo čak slobodno reći da sindikata ima 5, 6 puta više nego političkih stranaka u RH. Što se propisuje ovim zakonom? Pa da budem precizan znači kako bi se omogućio nastavak pregovora u javnoj djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja ovom se dopunom važeća odredba članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata usklađuje sa Zakonom o plaćama u javnim službama kojom je izrijekom propisano da se pitanje plaća i materijalnih prava zaposlenih u javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz HZZO-a uređuju kolektivnim ugovorima koji sklapa Vlada RH. Iako Iako je nadalje moguće kolektivno pregovarati na razini svakog pojedinog poslodavca odnosno na razini svake pojedine javne ustanove u cilju ujednačenosti radno pravnih standarda, održivosti, koherentnosti cijelog sustava javnog zdravstva neophodno je da Vlada zadrži svoje ovlasti o tijeku pregovora o radno pravnom položaju svih zaposlenika u tom sigurno jednom od vitalnih ili ključnih kako bih rekao resursa kojim raspolaže RH. Znači mi ovdje govorimo o reprezentativnosti sindikata. Gdje s druge strane djeluju sindikati? Uglavnom djeluju u državnim službama, znači onome što možemo reći nadgradnji od lokalne zajednice, komunalnim tvrtkama pa nadalje, odnosno u onim privatiziranim tvrtkama iz '90.-te godine. U onim malim tvrtkama koje zapošljavanju jednog, dvoje, pet radnika maksimalno, a koji ukupno zapošljavaju i do 600 tisuća ljudi u RH i gdje i gdje je usuđujem se reći, vlasniku neusporedivo teže možda i od samog zaposlenika, sindikata jasno nema. Čak bi se usudio reći da čovjek koji nije vodio takvu jednu tvrtku koja ima 1,2,3,5 zaposlenih zapravo ne zna što znači preživjeti na hrvatskom tržištu u kolopletu ovakve političke i poslovne zbilje. Ja mislim da vlast mora jednostavno shvatiti i te male, male ljude. Od početka krize u RH izgubljeno je 182 tisuće radnih mjesta. Sanader-Kosor negdje oko 112 ili 120 tisuća ljudi, u tri godine naše Vlade 70 tisuća ljudi. Na burzi je u 1.mjesecu bilo evidentirano 329.426 nezaposlenih što je za 50 tisuća manje nego što je za 50 tisuća manje nego u siječnju 2014.godine. E sada kako se u tom razdoblju broj zaposlenih prema prijavama na HZMO prema prijavama na HZMO smanjio za 3 tisuće postavlja se svo vrijeme pitanje, gdje je razlika od 47 tisuća radnika u RH? i pretpostavlja se da su deseci i deseci tisuća, možda čak 40-ak tisuća ljudi da je napustilo ili da je otišlo preko granice u 2014.godini. Samo u Njemačku je otišlo na temelju radnih dozvola do 10.mjeseca prošle godine 18 tisuća ljudi, a za druge zemlje takvih podataka nemamo. Računamo da je samo županiju Istarsku koja je izgubila negdje 8.900 radnih mjesta od početka krize 2008.do konca 2013.više no što je zaposlenih u turističkom sektoru, znači da je samo Istru prošle godine napustilo i otišlo put Austrije, Italije, Kanade ne znam preko 2 tisuće ljudi. Mali obrtnici ostali su od početka krize na ovamo bez 73 tisuće radnih mjesta i mislim da nitko od nas ovdje ne može reći da se radi o neradnicima, da se radi o manipulantima, da se radi o zabušantima itd., da kriza u RH traje predugo. Ljudi koji su početkom '90.-ih ili koncem '80.-ih imali 30, 35 godina, 40 godina, koji su počeli razvijati u posao promjenom, pod navodnicima društvenog uređenja danas imaju prko 55 godina, 60, 65 godina i ti ljudi često razgovarajući s njima naprosto takav je moj dojam, od svega žele pobjeći, samo kada bi mogli, kada naprosto čitava njihova imovina ne bi bila opterećena zajmovima prema poslovnim bankama. Jednom riječju kriza je tim ljudima pojela najbolje godine. S druge strane rekoh ono što je najkvalitetnije napušta ovu zemlju, pretpostavlja se prošlu godinu 40 tisuća ljudi. Bojim se da može još toliko ljudi napustiti ovu zemlju i godine 2015. Naprosto ljudi odlaze, moji prijatelji ili djeca mojih prijatelja i sumnjam da imaju namjere se vratiti. To je nažalost Hrvatska zbilja, ostajemo bez ljudi, bez onoga što je najbolje, što je najpotentnije. I kada ne kada ne bi bilo Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine, tog rezervata iz kojeg Hrvatska puni ove praznine zbog odlaska naših ljudi, bojim se da bi nam bilo puno, puno gore. Meni je izuzetno drago da imamo ili bio bih sretan da imamo jednu jaku sindikalnu scenu, da imamo reprezentativnu sindikalnu scenu. Život je danas bitno drugačiji od onog kako se prikazuje jer je puno toga na koljenima, radnici su na koljenima, mali poslodavci su na koljenima. Tu mogu samo egzistirati, poglavito kada je riječ o malima oni koji rade s s državom, koji rade sa komunalnim tvrtkama, sa državnim tvrtkama, sa lokalnom samoupravom. Ono što je na tržištu gotovo da nema budućnosti. cijela zemlja je u problemima, šta je znam, u zadnjih 25 godina u Istri se ako sagradilo 5 novih hotela, na cijelom Jadranu 10, tamo '90.-ih godina gradilo se u godinu dana po 20-ak ili više hotela, od Savudrije pa dole do Caftata. permanentno padaju i one su sigurno danas 50-ak% manje no što su bile pred krizu, itd., itd.. Drago mi je da se ujutro govorilo i o tvornici motora u Rijeci, uglavnom sve investicije koje se dešavaju u državi su iz proračuna. Imamo istu situaciju sada u Labinu 159 ljudi ostati će najvjerojatnije bez posla jer tvornica Benetton sa Labinštine seli u Osijek. Točno Plomin 3 bi mogao zaposliti u fazi gradnje između 800 tisuća tisuću ljudi po izgradnji oko 200 ali rekli smo da ugljen nećemo, prema tome, odgovornost moramo i zbog takve odluke preuzeti na sebe. Ali slažem se, zdravlje nema alternative. Imamo Mirnu koja zbog povijesti bolesti nikako da stane na zdrave noge, ajde Uljanik sam prije spomenuo ima narudžbi, ima i ozbiljne gubitke u prošloj godini a ovaj mali sektor ne znam da li uopće može preživjeti. Gdje se konačno i ljudi zapošljavaju u godinama krize? Isključivo u javnom, komunalnom sektoru ili servisima. Pa tako je dok je s jedne strane brojka zaposlenih smanjena za 187 tisuća u tom, kako bih rekao, u toj nadgradnji zaposleno oko 22 tisuće novih radnika. Sve u svemu apsolutno za maksimalno jak sindikalni pokret, za sindikalni pokret koji će pod navodnicima mijenjati Hrvatsku, za sindikalni koji će tjerati jasno i vlast da mijenja odnose prema poslodavcima. Jasno je da svi smo za ovo kolektivno ugovaranje u zdravstvu, jesmo za jake sindikate u zdravstvu i mislim da je ovaj zakon kao takav nešto što se je moglo naprosto očekivati jer Vladu nije moguće isključiti iz ovog kolektivnog pregovaranja. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Sabora Željko Reiner ima repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Kajin, vi ste puno toga govorili o napuštanju mladih, posebice mladih i srednje životne dobi koji odlaze iz Hrvatske trbuhom za kruhom. Ako citiramo austrijski list Der Standard koji je prije nekakva dva tjedna objavio podatak da je oko 800 hrvatskih liječnika napustilo Hrvatsku u potrazi za boljom budućnošću a naglašavam to su poglavito dakle gotovi liječnici, nerijetko i specijalisti koji odlaze ne sami nego nerijetko sa svojim obiteljima. Onda je dimenzija problema za hrvatsko zdravstvo potpuno razvidna. Zar itko mislim da će ne mijenjanjem činjenice da Hrvatski liječnički sindikat ne može sudjelovati samostalno u pregovorima doprinijeti tome da se taj egzodus hrvatskih liječnika zaustavi. Ako bilo tko želi umanjiti pogibelj koja se stvara odlaskom hrvatskih liječnika iz Domovine pričom o tome da se radi o fluktuaciji kadra, da će netko drugi doći itd., onda je to jasna neistina, potpuno jasna neistina i neće dolaziti, sasvim sigurno neće dolaziti tako kvalificirani liječnici kao oni obrazovani u Hrvatskoj ako uopće i dođu. Prema tome, to je ogromni problem koji ne mijenjanjem sadašnje situacije, u kojoj ponavljam, Hrvatski liječnički sindikat ne može samostalno sudjelovati u pregovorima i zastupati interese liječnika koji su ponekad drugačiji od interesa i sestara i ostalih djelatnika u zdravstvu, od administrativnih do tehničkog osoblja itd. To ćemo samo doprinijeti onome o čemu ste vi govorili, o egzodusu hrvatskih liječnika. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Da, ako je točan ovaj podatak da je 800 liječnika u zadnje vrijeme napustilo Republiku Hrvatsku onda je to strašan problem i po Republiku Hrvatsku i svakog stanovnika u ovoj zemlji. To je kao da smo poklonili Austriji, Njemačkoj, Finskoj, Kanadi, nekoliko milijardi eura ali to nije najveći problem. Još je veći problem što je tih 800 liječnika specijalizanata itd. možda 3-4 generacije koje se školuju na našim fakultetima i praznina će zasigurno biti strašna. Da, još jedanput ću ponoviti, taj podatak da smo na burzi pred mjesec dana imali 329 426 nezaposlenih, to je za 50 000 manje nego u siječnju 2014. godine, ali na Zavodu za mirovinsko osiguranje prijavilo se 3000 ljudi i i stvarno se postavlja pitanje gdje je tih 47 000 ljudi. Mnogi naprosto kažu da je preko 40-ak tisuća ljudi onoga najkvalitetnijeg, najpotentnijeg što ova zemlja ima otišlo ili napustilo Republiku Hrvatsku i pokušava se pronaći u nekoj trećoj zemlji. Ono što je nedvojbeno, da je samo prošle godine do 10. mjeseca Njemačka izdala 18 000 radnih dozvola, pretpostavlja se do kraja do kraja godine 22 000, dok za jednu Finsku, Dansku, Švedsku, Irsku, Kanadu itd. uopće i nemamo podatke. Problem je ozbiljan, zbog situacije liječnika, možda je tu situacija i najalarmantnija, tako i sa svim ovim drugim profesijama jer jednostavno ne znam koliko ovih 6-7 godina krize jednostavno ljudi više ne mogu podnijeti. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a Hrvatske i poštovani zastupnik Hrvoje Nekić. Izvolite kolega Nekić. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Da, najvažnija je suradnja sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja. Važeći Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata donesen je 18. srpnja 2014. godine, međutim 1. siječnja 2015. godine HZZO izdvojen je iz državnog proračuna odnosno riznice te se od tada sredstva za rad javnih zdravstvenih ustanova više ne osiguravaju iz sredstava državnog proračuna odnosno riznice već iz vlastitih prihoda i sredstava HZZO-a. Kako bi se omogućio Kako bi se omogućio nastavak pregovora u javnoj djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja ovom se dopunom važeća odredba o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata usklađuje sa Zakonom o plaćama u javnim službama kojim je izrijekom propisano da se pitanja plaća i materijalnih prava zaposlenih u javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava HZZO-a uređuju HZZO-a uređuju kolektivnim ugovorom koji sklapa Vlada Republike Hrvatske. Iako je i nadalje moguće kolektivno pregovarati na razini svakog pojedinog poslodavca, odnosno na razini svake pojedine javne ustanove u cilju je ujednačenosti radno-pravnih standarda, održivosti i koherentnosti cijelog sustava javnog zdravstva, neophodno je da Vlada Republike Hrvatske zadrži svoje ovlasti o tijeku Ovo su tehničke izmjene zakona, ovo je usklađenje

po redu. Poštovani potpredsjednik Sabora, Željko Reiner prva replika. Ako je istina da ovaj propis nastoji prilagoditi promjenama u financiranju HZZO-a tako što je HZZO izdvojen iz Državne riznice, što ćemo sa svim onim djelatnicima koji rade u KBC-ima, koji i dalje spadaju u riznicu, koji nedosljednim moram reći, što god ja mislio o tome, da li je izlazak iz riznice dobar ili ne. Ali sasvim sigurno ono što nije bilo dobro, na što smo i tada ukazivali je da je to nedosljedno jer KBC-i nisu kliničke bolnice izašle iz riznice, kako ćemo sad taj problem riješiti ako je obrazloženje da se ovo sve radi zbog toga što su većina bolnica izašle iz riznice. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Marić. pregovaranje ja bih zaista dodao da nitko, ali zaista nitko ne sprječava Liječnički sindikat da sudjeluje u pregovorima. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić u ime Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru. Kolega Marić izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Kad se neki zakon mijenja onda to mora biti i trebalo bi biti posljedica uočenih nedostataka u primjeni određenog zakona, a da bi se izbjegli ti uočeni nedostatci treba se sustavno pristupati donošenju zakona. A ako se nekim zakonom mijenjaju drugi zakoni onda bi to trebalo uskladiti i pripremiti da istodobno svi budu objedinjeni na istom mjestu jer su to samo tehničke stvari usklađenja. Ali svaki sustav bi trebao biti usklađen i funkcionalan, pa ovdje se najviše govori kad je riječ o Zakonu o reprezentativnosti udruga i poslodavaca i sindikata o zdravstvenom sustavu i zašto su oni isključeni iz socijalnog dijaloga. Mislim da je bilo kad se već mijenja ovaj zakon da je bilo potrebe zbog uočenih nedostataka mijenjat ga zbog toga da se oni uključe u socijalni dijalog, a ova tehnička stvar je trebala se mijenjati još prije dva mjeseca. A nekad se netko sjetio da treba isplatiti plaće, pa da ne može, treba mijenjati zakon jer se ne mogu plaće isplatiti po postojećim zakonima. Zdravstveni sustav je jedan od najboljih sustava u državi. Zamislite u 3 ujutro nekoga zaboli, za 20 minuta je smješten u bolnici, operiran i život mu je spašen. A za promijeniti brojilo ili priključak neki u gradskom poduzeću ili tvrtki lokalne samouprave treba vam mjesec dana, sto dopisa i nikada dočekati to što tražite. A onda iz tih takvih tvrtki vrlo rijetko se dogodi da netko ode, jer im je udobno tako funkcionirati i živjeti. A ovdje gdje se spašavaju životi odlaze i to najškolovaniji, najkompetentniji, najodgovorniji i na kojima se temelji taj sustav. Sustav se ugrožava odlaskom njih, a očito da ih je otišlo mnoštvo. I ne samo da odlaze liječnici, ima slučajeva vrlo često da uz liječnike odlaze i partneri koji su nezaposleni u Hrvatskoj i odlaze u inozemstvo skupa s njima. Izvrsno za neke. Manje će biti u Zavodu za zapošljavanje broj nezaposlenih ako ćemo tako smanjivati broj nezaposlenih onda nećemo doći na dobru razinu. Ne postoji u Hrvatskoj, ne postoji sustav koji se temelji na tolikoj stručnoj i intelektualnoj infrastrukturi, ljudskoj infrastrukturi kao što je zdravstveni sustav. Iako ga zakonski ugrožavamo, a ugrožavamo ga jer je to egzaktan empirijski podatak onda bismo trebali reagirati. Tko bi trebao imati više razumijevanja za liječnike od liječnika? Ne mogu ni zamisliti kad bi ministrica po zvanju arhitektica predložila Zakon o brisanju, komore arhitekata. Ne znam kako bi se završilo. Što liječnici, posebice bolnički liječnici znače za sve nas, za funkcioniranje društva općenito. Ono što su branitelji učinili u ratu nešto slično čine liječnici u miru, s tim da su ti isti liječnici i u ratu bili i branitelji. Branitelji su spašavali naše živote u ratu, liječnici naše živote spašavaju u miru i to tako predano, tako savjesno da ne znam postoji li neki sustav koji je uređeniji, koji počiva na većoj ljudskoj infrastrukturi. Ali je jedino problem odnos vlasti prema njima i vođenje tih sustava, a to je najlakše riješiti. Najteže je stvarati ljudski potencijal. I kad se godinama stvara, matematičar može biti vrhunski već nakon prve godine studija. Može kad završi sa 24 godine biti vrhunski stručnjak, matematičar, fizičar. Ali liječnik vrhunski ne može biti sa 24 godine. Ne može biti vrhunski kirurg sa 28 godina. Za to je potrebno mnogo, mnogo rada, mnogo prakse i životnog iskustva. I taman kad ih toliko stvorimo takve onda im zabranimo da sudjeluju u socijalnom dijalogu i da zbog toga mnogi i napuštaju. Ništa nama ne predstavlja ni presuda iz Strasbourga gdje je osuđena, odnosno dato pravo na štrajk liječnicima, da je sud pogriješio kad je onemogućio pravo na štrajk liječnicima. Za taj jedan nerazumijevanje, odnosno potreba za razumijevanje specifičnosti liječničkog poziva, a ne znam postoji li itko tko će kazati da liječnički poziv nije specifičan poziv, da nemamo razumijevanje da imaju strukovni kolektivni ugovor. Mislim da toliko bismo morali pokazati razumijevanje prema njima. Oni, njima je povrijeđeno pravo na slobodu udruživanja kada im je sudski zabranjeno pravo na štrajk. Zato bili smo, klub HDZ-a je bio protiv i Prijedloga zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata kad je donošen i ne može biti ni za izmjenu tog zakona kojeg je u strukturi protiv njega. I kad ministar i Vlada izrade prijedlog kojim će se uključiti i uvažiti specifičnost liječničkog poziva i bolničkih liječnika i time dati do znanja da cijene i njih i njihov rad mi ćemo podržati takvu izmjenu, ali ovu ne. Hvala lijepo. **Leko, Josip Hvala i vama kolega Marić. Imamo 5 replika. Idemo po redu. Poštovani potpredsjednik Sabora, Željko Reiner prva replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega Marić naravno da se slažem sa svime što ste rekli i dapače zahvaljujem vam u ime liječnika što ste uistinu lijepim riječima priznali trud liječnika i njihovu skrb o životima i zdravlju hrvatskih građana. Moram međutim još jedanput naglasiti činjenicu da priča o tome da se sindikati trebaju međusobno dogovoriti su bajke. I svi mi to znamo, ako želimo priznati, i svi ako želimo priznati znamo da je to nemoguće postići jer su uistinu pojedini interesi …/Govornik i u određenim područjima kao što je zdravstvo normalni, da su interesi administrativnog osoblja drugačiji od interesa liječnika. Normalno je da su čak i interesi najužih suradnika liječnika i sestara u nekim segmentima različiti. mi imamo situaciju u kojoj sestre mogu i sasvim opravdano je to da mogu zastupati svoje interese. Imamo situaciju da i svi ostali djelatnici u zdravstvu mogu, to je isto opravdano, zastupati svoje interese. Ali to liječnicima ne damo nego kažemo da se oni moraju dogovoriti sa svima ostalima sa kojima, ponovo naglašavam, ponekad imaju različite interese i tek ako se dogovore onda će to biti u redu, a ako ne oni ih slobodno mogu zastupati. Pa logika toga je otprilike ista kao da sad ovdje kažemo da nećemo donijeti i ne smijemo donijeti nitijedan jedini zakon ako se pozicija i opozicija ne dogovore. Što mislite koliko bismo zakona donijeli?

progovorio koju riječ u prilog liječnika kad sam nažalost i vlastitim iskustvom svjedočio, nažalost morao svjedočiti, njihovom profesionalnom, nadljudskom naporu i to ne jedanput nego nekoliko puta. Dovoljno je samo otići u bolnicu pa vidjeti kako ti ljudi rade. Dovoljno je jedanput posjetiti Draškovićevu pa vidjeti koliko polomljenih tamo svaki dan se operira ili u bilo koju drugu Nažalost, upravljanje tim sustavom je neučinkovito. Administrativne greške se tamo banalne događaju koje je nemoguće ispraviti. Zamislite student nema osiguranja, a nemoguće je da student nema osiguranja jer to ne može postojati, a proziva na razglas molim vas nemate osiguranja platite u gotovini, za studenta koji redovno studira takvih se banalnosti nalaze. Ali bolnički liječnici, bolničko osoblje je nešto s čim se Hrvatska može i mora ponositi. A to da ode koji ekonomist, direktor, menadžer ne bi bilo velika šteta iz Hrvatske da ode. Ne bih žalio za mnogima, za nekima možda i bih, ali za svakim liječnikom treba žaliti. I zato ovako reagiram i trebaju se zaštititi sindikalna prava svih, ali ako imaju svi prava zašto samo uskratiti to pravo onima koji su ipak najvažniji u tom sustavu. Hvala (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Pa kolega Marić kada ste govorili o liječnicima stvarno govorili ste iz duše i vezano za njihov poziv spomenuli ste i njihov doprinos i u Domovinskom ratu, ali situaciju u kojoj se danas liječnici nalaze a na kraju krajeva i naše društvo je za njihovo školovanje, za njihovu specijalizaciju potrošilo nekoliko stotina tisuća kuna da bi danas bili u situaciji da odlaze iz Hrvatske u druge zemlje, posebno to je izraženo u Švedsku, Dansku, Njemačku i Veliku Britaniju. A dešava se čak da pojedini liječnici odlaze preko vikenda i obavljaju određene zahvate u nekim drugim zemljama. To je problem što sustav zdravstva nije u Hrvatskoj riješen, što adekvatno liječnici nisu nisu stimulirani i nisu adekvatno nagrađeni, a najgore je u svemu tome kada im vezano za njihova prava ne dozvoli im se da mogu adekvatno pregovarati i na neki način izboriti se za prava. To ne umanjuje ni u jednom dijelu ostale zaposlenike u zdravstvu, ali liječnici su itekako bitni i cijenjeni i u inozemstvu, a znači da bi trebali biti cijenjeni i u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Tušak ne samo u inozemstvu da cijene već gotove liječnike i sa praksom, vrhunske kirurge, vrhunske liječnike sa dugogodišnjom praksom, oni cijene i naš Medicinski fakultet, oni cijene onoga koji je tek završio medicinu u Zagrebu ili negdje na drugom mjestu i odlaze, znam ih 10-ak koji su otišli u Dortmund, u Nürnberg, Frankfurt ili bilo koju drugu ne samo Njemačku nego i drugu državu sa tek završenim fakultetom. Koliko je to otišlo ekonomista završenih u inozemstvo? Zato što smo unakazili obrazovanje ekonomista sa raznoraznim institucijama i zato što ulažemo i vrhunski školujemo i omogućujemo napredak liječnicima i kad im to omogućimo onda Vlada čini takvu stratešku pogrešku u što smo uložili zbog nerazumijevanja i odnosa prema njima oni su prisiljeni odlaziti. Kolika je to šteta, ne usuđujem se ni procjenjivati. To je dugoročna šteta. Jer sam kazao da treba 20 godina ili 30 godina da se dobije vrhunski kirurg ili vrhunski liječnik. To je nenadoknadiva šteta. I sad zbog nebrige, površnosti ili nezainteresiranosti za određene probleme takve situacije se događaju. Nemam ništa protiv, dapače, svi sudionici u procesu trebali bi biti uključeni u socijalni dijalog. I uključivanje novog partnera u socijalni dijalog ne isključuje one uključene već, dapače dobija se kvalitetnije rješenje. I ne mogu razumjeti nikako tu upornost u isključivanju bolničkih bolničkih liječnika i socijalnog dijalog. Ja ne razumijem tu upornost u njihovom isključivanju. Što se time dobiva? Neka mi neko objasni što se time dobiva, odnosno što se gubi ako ih se uključi? lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama kolega. Imamo novu repliku, poštovani zastupnik Josip Đakić replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Marić, dobro ste primijetili da ova nova reprezentativnost koja je uvedena apsolutno se protivi izvorima međunarodno prava ali i Ustava RH. Svi vapaji liječnika, sva upozorenja predlagatelj ignorantski odbija, jednostavno ne prihvaća ništa što je vrlo vrijedno i bitno. Sve europske prakse Europskog suda su nebitne, ponovno se događa prkošenje Europi i opet će biti tužbe, opet će biti sankcije, opet će biti upozorenja samo zato što se želi jedna grupacija vrlo vrlo kvalitetnih, časnih, marljivih i vrijednih ljudi prikazati kao nebitna u RH. To je nedopustivo, to sigurno će izazvati i dodatne reperkusije u međunarodno pravnoj praksi kao i međunarodnom pravom sudovanju i sigurno će se odraziti ponovo na ugled RH. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Marić. Pa nešto što je čini mi se prilično ružno kad netko iz Hrvatske tuži svoju državu u inozemstvu bez obzira na kojim instancama se to događalo, ali nužno je. Ako su nekom povrijeđena prava i uporno se krše njihova prava onda je to nužno činiti, ali kad dođe presuda u korist njih a protiv države onda se to ignorira. Ne mogu shvatiti kako se može ignorirati tako nešto. Lijepo piše iz 2005. godine da je utvrđeno da su hrvatski sudovi zabranom štrajka liječnika povrijedili pravo na slobodu udruživanja liječnika. To piše u presudi koju su bolnički liječnici uputili protiv To ignorirati, zašto u raspravama ne sudjeluje se argumentima? Da vidimo koji su argumenti protiv, a ne argumentirano smo ih isključili, a argumentirano ih pokušavamo uključiti međutim sugovornika nema. evo pokušavam naći sugovornika za ovakvu temu na suprotnoj strani, nema, niko se ne javlja, da čujemo argument za isključenje bolničkih liječnika iz socijalnog dijaloga, da čujemo jedan jedini argument zašto ih se isključuje? A mi ovdje pokušavamo argumentirati zašto ih treba isključivati, uključivati zbog njihove važnosti, zbog njihovog odnosa. Pa znate kad neko moju majku liječnik uzme za nožni palac i pita te bako kako ste, pa ja ju to ne pitam. Ko to Ko to radi? To mogu raditi samo vrhunski ljudi, vrhunski stručnjaci ali i onaj tko je čovjek. Zato ne razumijem da ono na čemu počiva društvo, a društvo počiva na na zdravstvenoj zaštiti jer oni brinu o našem zdravlju da ih mi eliminiramo kao da su nevažni. Time dajemo do znanja koliko ih cijenimo i koliko su nam važni. Mislim da su nam prevažni da se ovako prema njima odnosimo. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Mariću, spomenuli ste ovdje da fizičari, matematičari mogu mladi već biti genijalci, nisam vas razumio u tom smislu, ali želim reći da je i ta struka vrijedna divljenja i da su i ti stručnjaci u svijetu priznati na svim međunarodnim i studijima i praksi. Ali ne o tom više, nego o drugom sam htio. Asocirali ste me, rekli ste da jedan vrhunski kirurg ili specijalista doktor sa 30, 35 godina tek postaje pravi, ali znate, ja znam barem u Splitu situaciju da sa 65 on obavezno mora ići u mirovinu. Koja je to tragedija i koja je to katastrofa za državu kad takav jedan vrhunski stručnjak mora ić sa 65 godina u mirovinu i napušta sustav. Dobro, možda eventualno radi u privatnom, ali to da napušta bolnice sigurno treba dignuti glas i protiv tog. I sve one koji su u mogućnosti da iznad 65 godina mogu raditi, koliko imamo saborskih zastupnika iznad 65 ili predsjednika države. Pa apeliram i da to bude jedna od tema, evo ministru koji je i sam liječnik i profesor u tom području da nađemo načina da tim ljudima omogućimo da ostanu u bolnici i nakon 65 godina. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Sanader, dobro ste ovo primijetili što sam govorio o kemičarima i fizičarima, ali sam htio skrenuti pozornost na njihovu genijalnost. Jer stvarno postoji mogućnost genijalaca da su već sa 25 godina genijalci u tim prirodnim znanostima. Ali ne može se biti genijalac u društvenoj znanosti sa 20 godina, ne može biti ekonomist genijalac sa 25 godina jer za njegovu genijalnost koja je inače upitna potrebna je praksa, potrebna je praksa. Postoji poziva za koje je nužna praksa da bi se potvrdio taj poziv. U tom smislu sam govorio. I liječnicima je potrebna praksa da bi postali vrhunski liječnici. To što se sa 65 godina, pa to je još jedan tragičan odnos prema njima. Taman kad bi mogli najviše savjetima, asistencijama pomoći mladima u njihovom školovanju, u njihovom napretku svojim primjerom i u praksi jer se tako jedino u u liječničkom pozivu i stječe praksa, njih se silom sa 65 godina tjera u mirovinu a zamislite zapošljavaju se oni sa 68 godina se povlače u sustav i uvode se za direktore nekih parkova, za direktore fondova, za direktore bilo kojih poduzeća. imamo institucija gdje su od 78 godina pa još nisu otišli u mirovinu, ali liječnike je trebalo otjerati jer to pokazuje kako vlast trenutno ima odnos prema tom pozivu i prema tim dijelom dijelom zdravstvenog sustava. A mislim da je to ne samo pogrešno, ja mislim da je to pogubno. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Imamo još jednu repliku, poštovani zastupnik ujedno i liječnik Stjepan Milinković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Marić bilo je ugodno uistinu slušati na koji način ste govorili o zdravstvenom sustavu i liječnici čiji sam ponosan član liječnika i liječničkog zbora i mislim da je ovakav pristup potreban, a ne na onakav način da se da se možda ponekad kaže o liječnicima neprimjerenim riječima da su neradnici itd. Vi ste pokazali što smo imali prilike čuti i sjećate se onoga kada je bio štrajk liječnika kada se onaj film prikazivao na televiziji da se na neki način isto tako tu časnu profesiju omalovaži i na drugi način da se diskreditira. I svakako treba razumjeti tu profesiju i taj rad i lijepo ste rekli da se očekuje od svih, a poglavito od liječnika da razumiju specifičnost tog posla pa bez obzira na kojoj on poziciji bio, bio ministar. jer kaže tamo jedan seljak, poljoprivrednik političari su listopadno drveće, on danas je dakle treba uvijek misliti odakle si došao i kuda ćeš se vratiti, ali očigledno da se ne razumije baš dovoljno ta liječnička struka, liječnička profesija i zato se događa ovo što se događa, zato odlaze toliki broj koji je zabrinjavajući. A onda kada to ne ide onda se žale Europskom sudu za ljudska prava. ne treba biti puno mudar, ponovit ću ponovo da će i poslije ovoga opet će liječnici biti prisiljeni obratiti tamo gdje se razumiju i njihove teškoće i uvjeti i sve ostalo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega MIlinković, pa zašto tako govorim o liječničkom zboru? Zato što cijenim znanje koje je mjerljivo. Teško je govoriti o nemjerljivom zvanju, a liječnik nije samo zvanje, nije samo ni znanje, nego biti liječnik je poziv i biti liječnik je stil života i način života. I ja se doista divim svakomu tko je prihvatio taj stil života i to ugradio sebi u cijeli život. Kada imate neko zanimanje onda ste vi nakon 8 sati rada izvan tog zanimanja, možda živite sasvim neki drugi život. Imate takvih zanimanja koliko god hoćete. Ali poziv liječnički je od 0 do 24 i snuje se ono što se radi jer nemoguće je isključiti se nimalo od takvog života. A i neki drugi pozivi vrlo lako ili neka druga zvanja se isključuju, završavaju, mijenjaju, tri posla rade različita u istom danu. Ovdje je znanje mjerljivo, a posljedice neznanja su pogubne. I kako onda onima u čijim je rukama tolika odgovornost ne dati malo na važnosti, samo malo pažnje i na važnosti. Koliko oni nama daju svog života pa da mi njima ne možemo pokazati bar znak pažnje nego ih isključiti kao da su najnevažniji u ovom društvu. A toliko je udruga, toliko sindikata toliko ih je uključeno, pa dajmo uključimo i njih ako nam nešto znače. Meni znače, a očito i vama znače, a očito nekima koji ih žele spriječiti da sudjeluju u razgovorima o svom statusu, o svojim uvjetima, o svom radu pa i o svojoj budućnosti hoće li odlaziti u inozemstvo ili će biti tu ili će pridonijeti

U ime kluba HSU-a u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ova dopuna Zakona o reprezentativnosti udruga, poslodavaca i sindikata ima u dva članka tridesetak riječi, a toliko se lijepih priča ispričalo jutros. Naravno i moje divljenje liječničkom pozivu u svakom slučaju, međutim ovaj prijedlog dopuna zakona o tome ne govori niti itko ima ambiciju uskratiti pravo na štrajk, pravo na pregovaranje niti pravo na organiziranje, definitivno nijednom sindikatu. Ovdje se radi o ambiciji Vlade da dalje pregovara bez obzira što je HZZO izašao iz riznice. Vlada zadržava pravo ovim prijedlogom dopuna zakona i dalje pregovarati, iako je mogla upotrijebiti stavak 2.i reći ajde vi oformite pregovarački tim na razini HZZO-a. Međutim Vlada Rh ima Vlada Rh ima jednu drugu ambiciju, jednu drugu ako ćemo reći i obavezu, a to me obaveza podsjeća na nešto što se dogodilo u gradu Rijeci pred 10 godina. Pred 10 Pred 10 godina u gradu Rijeci su formirali jedinstveni pregovarački tim za sve djelatnosti za pregovaranje u svim djelatnostima na razini poduzeća radi ujednačavanja prava zaposlenih koji koriste novac iz gradskog proračuna. Ovdje se radi o istoj situaciji i zato se Vlada pojavljuje, odnosno nastavlja ulogu pregovarača. Nastavlja ulogu pregovarača jednom ovakvom odredbom. Ovdje se puno pričalo o nečem što je ambicija liječničkog sindikata a to je strukovni kolektivni ugovor. Ako mi netko u ovoj dvorani kaže gdje takav ugovor u Europi i svijetu postoji ja mu skidam kapu. Pazite, ja sam 13 godina pregovarao i nikada nisam pregovarao o strukovnom kolektivnom ugovoru. Uvijek je to kolektivni ugovor djelatnosti, kolektivni ugovor koji pokriva sve zaposlene u jednoj djelatnosti čistačice do rukovoditelja, bez obzira o kojoj se djelatnosti radi. Ako mi netko nađe ja povlačim sve što sam o tome rekao i kažem da mojih 13 godina prakse uopće nije valjalo. A samo mi nađite gdje u kojoj državi postoji strukovni kolektivni ugovor za jednu struku. E do takvog pregovaranja očito Vlada kaže da neće doći ovim zakonom jer će se i dalje pregovarati i šteta da mi nemamo kodeks o kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj, da se socijalni partneri partneri nisu na početku ovog procesa tamo još pred 23 godine sporazumjeli i rekli na kojoj razini ćeš to pregovarati. Jer mi na svim razinama pregovaramo sve i tko je lukaviji i snalažljiviji i tko je bliže vatre izvuče za sebe povoljniji kolektivni ugovor ne vodeći računa o nekom drugom koji je isti korisnik tog istog proračuna i rade, i njegovi ljudi rade iste poslove. Mi tog fair play u tome nemamo i nemamo ničim formalno uređen sustav kolektivnog pregovaranja. Ja vam moram reći u Italiji se ne pregovara na ovaj način kao što mi pregovaramo. Postoje kolektivni ugovori i djelatnosti i na razini poduzeća se ne pregovara da li netko može i čak ni privremeno ići ispod odredbi tog kolektivnog ugovora nego se pregovara samo na račun uspješnosti u tvrtci, da li će se ići sa nekim parametrom povoljnijim. I samo taj dio je sadržaj kolektivnog ugovora. Dakle ne pregovara se ono što se ispregovaralo na razini djelatnosti. To je vrlo ekonomično, to je vrlo pametno, vrlo praktično nego svaki put na svakoj razini početi kolektivno pregovaranje ispočetka, to nema nikakvog smisla. Ovo nisu tehničke izmjene kako je rekao kolega Nekić, ovo je namjera, ovo je jedan stav i jedan princip koji Vlada želi istjerati do kraja jer je započela ovu priču sa I još moram korigirati jedan stav koji je ovdje rečen od kolege Rainera a sindikat pregovara u ime svih liječnika. Svaki sindikat pregovara u ime svojih članova a sve ono što je ispregovarao po zakonu se odnosi na sve zaposlene u toj djelatnosti, bez izuzetka da li jesu ili nisu članovi sindikata ali sindikat isključivo pregovara za svoje članove. I to je tako u Hrvatskoj i u cijelom svijetu. Klub Hrvatske stranke umirovljenika će bezrezervno podržati ove dopune zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo dvije replike, poštovani potpredsjednik Sabora, Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa uvaženi kolega Hrelja da krenemo od kraja, meni je jasno da ćete vi kao koalicijski vjerni partner SDP-a podržati što oni predlažu. Međutim, pitanje toga kako su riješene plaće liječnika u drugim zemljama otvara niz drugih pitanja. Naravno u većini zemalja uopće nema potrebe za sindikatima jer društvo prepoznaje ulogu liječnika i adekvatno ih cijeni. Ne onako kao što je to u Hrvatskoj. I sindikat je stvoren upravo iz nužde, iz potrebe da zaštiti neka prava koja nažalost društvo nije htjelo, znalo, moglo, željelo prepoznati. Prema tome uspoređivati situacije u Hrvatskoj s nekim drugim zemljama bi nas jako daleko dovelo. Odmah vam mogu reći svoju plaću i plaću adekvatnog stručnjaka u Njemačkoj. Ali to nema smisla. To je otprilike slično kao da uspoređujete ne znam, naše plaće sa plaćama recimo zastupnika u talijanskom parlamentu koje su koliko ja znam otprilike najmanje jedno 30 puta veće. Pa ćemo se to uspoređivati? Pa nemojmo se služiti takvim usporedbama. Idemo govoriti o meritumu stvari. Ja se slažem s vama da ovaj prijedlog zakona ne govori o onome o čemu zapravo većina nas govori. Ali zašto većina nas govori o tome? Zato jer je to problem u državi ne danas, čak ne i prošle godine, ni pretprošle godine, to jest problem. Problem kojeg moramo prepoznati. I kada mijenjamo zakon žalosno je što nismo iskoristili priliku da pokušamo barem riješiti taj problem kojeg osjeća očito većina ljudi ovdje osim izuzetnih nekih predstavnika vladajućih. Svi ostali su prepoznali taj problem, svi ostali dobronamjerno savjetuju da kada se mijenja zakon se pokuša riješiti i taj problem za kojeg nitko ne može zanijekati da ne postaji. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. radi podilaženja koalicijskom partneru ili Vladi, nego govorim na osnovu svog 13-godišnjeg iskustva i govorio sam o principima kolektivnog pregovaranja. I nisam uspoređivao situacije u Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj, nego sam uspoređivao kako sustavi funkcioniraju. u Njemačkoj liječnici imaju svoja prava i uvjete rada koji su isto tako u određenom odnosu prema društvenom standardu u toj zemlji i prema plaćama i metalskog i građevinskog radnika i svima ostalima. I kod nas imaju otprilike liječnici određeni odnos prema tim drugim plaćama. to je najvažnija, zdravlje i vodit računa o zdravlju je najvažnija stvar na svijetu, ali mi govorimo o principima pregovaranja i stvaranja materijalne baze za cijelu djelatnost jer se financira novcem poreznih obveznika, odnosno novcem koji se ubiru od doprinosa zaposlenih. Prema tome i naša odgovornost je da tu postavimo određenu ravnotežu i poštujemo principe kolektivnog pregovaranja. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Kolega Silvano, samo dvije stvari. U jednom dijelu ste rekli i to je točno, da sindikati pregovaraju za svoje članove što je pregovaračka moć i snaga sindikata, a onda ste rekli da kolektivni ugovorom koji se potpiše odnosi se na sve zaposlene u djelatnosti. Tu se ne slažemo baš do kraja. Odnosi se na zaposlene koji pokrivaju pregovaračke udruge, to je s jedne strane poslodavci, s druge strane sindikati jer imamo ono što sam ja u svojem govoru rekao, da upravo postoji proširena primjena kolektivnih ugovora na pojedinu djelatnost što daje mogućnost pojedinom ministru iz pojedine djelatnosti da proširi primjenu kolektivnog ugovora i mi smo upravo svjedoci sada da da 4 kolektivna ugovora koji pokrivaju negdje oko 30 000 zaposlenih to pravo je izgubilo. Izgubilo ga je iz naslova jer je zakonom to regulirano da ta proširena primjena prestaje važiti. A u dijelu kada ste govorili vezano za kolektivne ugovore struke, je, ja se tu sa vama slažem ali postoji u praksi tarifni dio koji potpisuju struke. Jedna stvar je kolektivni ugovor i on omogućuje pojedinim strukama da dogovore tarifni dio. On ne zadire u prava iz kolektivnog ugovora, ali pojedine struke mogu mogu potpisati vezano kad su u pitanju organizacije sindikata, tarifni dio. Jasno, imamo vozače koji imaju svoj tarifni dio negdje u inozemstvu, znači to je strukovni kolektivni ugovor. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. kolektivni ugovor odnosi, ono što je ispregovarano na one koje predstavljaju sudionici procesa kolektivnog pregovaranja, dakle one subjekte koji pokrivaju pregovarački ali isto tako je točno ovo i hvala vam na dopuni, da se to može i proširiti na kompletnu odnosno na cjelokupnu djelatnost. Ovo ste poprilično smiono tvrdili da da mogu pregovarati strukovni sindikati o tarifnom prilogu kolektivnog ugovora. Morat ćete mi naći gdje to postoji jer mogao bih se složit da možda postoji neka nijansa koji mogu sami iz rezultata rada dobiti na ime nosioca struke, ali da mogu potpisati ni tarifni ni kolektivni ugovor, mislim da strukovni sindikati to ne mogu učiniti. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice Đurić. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom. Kolegice i kolege. HNS-Liberalni demokrati će podržati izmjene ovog zakona. Ja bih na početku rekla, s obzirom da su neki govorili o tehničkoj izmjeni, kao što je rekao gospodin Hrelja nije tehnička ali je logična. Logična je zato jer je Vlada prepoznala sa ovom izmjenom potrebu da se uključi kao Vlada u jedan segment koji je izrazito važan i tu su kolege svi koji su danas govorili o liječničkoj struci apsolutno u pravu i ukupnom sustavu zdravstva apsolutno su u pravu i njegovoj važnosti, da Vlada koja je započela ove pregovore koji sigurno da nisu jednostavni, s obzirom na složenost sustava

HZZO izdvojio iz sustava riznice. HZZO, njegovi prihodi su negdje procijenjeni na 22 milijarde kuna što isto tako govori o važnosti cijelog sustava i financijskog, a ne samo ovoj socijalnoj o kojoj mi najčešće govorimo i da je važno kako će se Vlada prema tom velikom sustavu postaviti. Naravno da je rasprava onda krenula u tom pravcu gdje smo najviše govorili o tome kakva je pozicija samo dijela tog cijelog sustava, a to je liječnička struka. Ja mogu reći u ime HNS-a da naravno osobito cijenimo sve što su ne samo liječnici kao jedna vrhunska struka učinili za širu društvenu zajednicu u proteklih 15-20 godina, a posebno u vrijeme Domovinskog rata, nego i sve one druge struke koje imaju takav društveni značaj, a ima ih jako puno i nisu samo liječničke i nije lijepo kad mi sa govornice odnosno iz klupa saborskih na bilo koji način favoriziramo ili stavljamo na pijedestal pojedine struke, ma koliko one same po sebi stvarno i imale veliki značaj. Stoga mi je i pomalo žao da ako smo već spominjali liječnike, da danas nismo spominjali velike probleme u kojima se nalaze pojedine čak čak i državne tvrtke i radnici koji rade u tim tvrtkama, pa evo vidjeli smo danas se stupilo u štrajk u jednoj tvornici koja ja bih rekla za našu državu ima možda i neću reći jednaku, ali veliku važnost. Znači, tvornica motora i dizalica u Rijeci koja je bila sastavni dio 3. Maja gdje gdje su godinama se zapošljavali najbolji kadrovi koji su završavali strojarski i brodograđevni fakultet u Rijeci, pa recimo tu struku nikako ne bih podcijenila s obzirom da su godinama upravo ti ljudi stvarali najkvalitetnije najkvalitetnije proizvode, proizvodili najbolje motore i dizalice, proglašavani su hrvatski brodovi najboljim i najkvalitetnijim brodovima. Znači, to su ljudi koji su doprinosili da se stvara da se u ovoj državi proizvodi, da se iz onoga što oni proizvedu mogu platiti sve one društvene nadgradnje koje su nam potrebne. U ovom slučaju evo danas smo pričali o zdravstvu i pričamo o zdravstvu. Bez toga neće biti moguće, bez ulaganja u takve kadrove, u održavanje takvih kadrova i takvih tvornica neće biti moguće održati ni jedan vrlo skupi i vrlo važni sustav kao što je sustav zdravstva u jednoj državi. Evo moram primijetiti još jednu stvar, došlo je tu, naime ima liječnika, uvijek ih je bilo dosta u politici, pa ih ima i u ovom sazivu Sabora. Naš ministar je koliko ja znam liječnik. Ne mogu vjerovati da bi predložio izmjenu zakona na način da bi išla na štetu njegovim vlastitim kolegama, ali mislim da moramo svi bit razumni u situaciji u kojoj jesmo. Ti pregovori oko interesa sindikata koji zastupaju zdravstvenu struku sigurno neće biti jednostavni, jer u cijelom sustavu naime ima i puno onih kotačića koji nisu isključivo zdravstvene struke, nego ima i puno drugih struka koje su u njima zastupljene. Tako da želimo puno uspjeha naravno Vladi u budućim pregovorima. Govorilo se ovdje da je liječnička struka ugrožena, pa samo nekoliko komentara i o tome da se veliki broj liječnika odlučuje odlazit u inozemstvo. Mislim da u tome ako se o tome govorit, govorit o točnim podacima i preciznim podacima. Jer ako govorimo paušalno onda možemo reći i to da je godinama tako bilo i u onoj bivšoj državi. Liječnici su često bili oni koji su odlazili preko granice u zemlje u kojima su imali ja bih rekla ne samo veće plaće, nego su imali i kvalitetnije mogućnosti za napredovanje i za usavršavanje i za specijalizacije što većini njih i jest prvi interes, a onda možda onaj o kojem se ovdje najviše govori a to je onaj financijski, znači kolika ima je plaća. Zato mene zanima šta smo mi svi kao društvo u zadnjih 20 godina uopće napravili da liječnička struka, a ne samo liječnička, nego i još neke struke takve važnosti koje volimo često naglašavati budu cjenjenije, da imaju viši dignitet. Znači, nije samo ova odluka Vlade kao što neki kolege ovdje žele reći ono što će srušiti ili što ruši dignitet takvih struka. To je nešto što na žalost se kroz sustav unatrag više desetljeća nije adekvatno tretiralo i došli smo gdje smo došli. Ista slična stvar je i u znanosti, slična stvar je profesorskim, odnosno učiteljskim, nastavničkim djelatnostima. Mi moramo puno toga napraviti na takvim sustavima ali prije svega ojačati vlastito gospodarstvo kako bi mogli računati na to da ćemo i u toj društvenoj tzv. nadgradnji moći moći adekvatnije nagrađivati i stvarati kvalitetnije uvjete za one koji rade u tim djelatnostima. I još samo na kraju bih rekla da sve ove zakone koje smo donesli vezano i Zakon o radu i Zakon o reprezentativnosti sindikata ipak je išao u jednom pravcu, naime okrupnjavanja sindikalne scene i pokušaja da se ti pregovori koji su često mukotrpni obuhvate što veći broj djelatnika u pojedinim djelatnostima, odnosno što više članova, što više radnika da okupe. I mislim da kad pročitate da postoji 311 sindikata u registru, doduše koji jesu grupirani u otprilike 5 najjačih središnjica, da okupljaju samo 35% ukupno zaposlenih u RH onda su to podaci koji govore da su ove odluke, odnosno ovi prijedlozi koje Vlada donosi i predlaže Hrvatskom saboru da usvoji idu u dobrom smjeru, da bi se sindikalna scena morala okrupniti upravo oko tih djelatnosti. A suradnja sindikata unutar tih središnjica, odnosno unutar samih sebe je nešto što, na što ovi zakoni upućuju i mislimo da je to dobro. Zato će Hrvatska narodna stranka podržati ovaj prijedlog izmjena. Hvala vam lijepa. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, vi sa liječnika odoste u 3. Maj, onda i na učitelje itd. Ali ono što sam htio istaći je to što niste zaboravni. Naime i u vrijeme bivše Vlade Hrvatski liječnički sindikat nije bio reprezentativan kao ni sada on nije reprezentativan jer je uključen u granski sindikat i medicinskih sestara i ne medicinskih djelatnika itd. Dakle, postojali su problemi i za bivše Vlade i to ste dobro zapazili. Bio je i štrajk za vrijeme bivšeg ministra zdravstva, i to znamo, i ja sam ga provodio na kraju krajeva. Ali, ono što me povrijedilo je to da vi sumnjate u podatke da je 800 liječnika otišlo iz Hrvatske. Prema podacima Hrvatske liječničke komore, dakle to su najmjerodavniji podaci, pa me čudi da tako iznosite paušalno ocjene, do 31.12.2014. otišlo je iz Hrvatske zauvijek, dakle zatražilo brisovnicu iz članstva u Hrvatskoj liječničkoj komori 800 liječnika. I to je činjenica, tu ne možete reći otišli na specijalizaciju, usavršavanje itd. To je neistina što pričate. A kad već pričate o 3. maju, bolje da možda niste spominjali jer bih ja spomenuo vaše brodogradilište gdje ste vi gradonačelnica u Kraljevici koje ste poslali u stečaj i radnike na ulicu odaslali. Potpredsjednik Željko Reiner, replika. kao isto tako vjerni koalicijski partner ovaj SDP-ov prijedlog, međutim moram reagirati na to što ste rekli pa i ranije su liječnici odlazili u inozemstvo. Pa naravno da jesu, pa jasno da jesu. Ali nikada, nikada u tako ogromnom broju, desetljećima ne u tako ogromnom broju i odjedanput. Dakle, to je činjenica, od te činjenice pobjeći ne možemo. Sigurno da to nije dobro i sigurno da bi bilo pametno bez obzira tko bio na vlasti, bez obzira što je vaša koalicija sad na vlasti da uzme u obzir ovu raspravu koja je prilično unisona i u kojoj se izražava želja da liječnički sindikat može predstavljati liječnike, ništa drugo. Ništa više i ništa manje. I da se zalažu većina kolega koja je govorila za to da se omogući kad se već zakon mijenja, kad se dakle naglašavam zakon mijenja ne učini samo neka mala izmjena tehnička kako je to bilo navedeno već da se učini iskorak upravo u onom smjeru koji odavno traži i cijela liječnička struka, a čini mi se i prilično jednoglasno zapravo zastupnici ovdje u Saboru. Prema tome, o tome se ovdje radi. Naravno da se sve to može zamutiti, naravno da možemo početi pričati o nizu ostalih problema koji muče hrvatsko društvo u ovom času itd., itd. međutim mi govorimo o tome da je da je šteta što se nije iskoristila ta prigoda da se nešto što je vrlo jasno artikulirano i protiv čega nema objektivnih argumenata nije iskoristio trenutak da se izmjeni u ovom zakonu. Hvala lijepo. Nada Turina-Đurić odgovor na repliku. ja sam čak naglasila da je češće to bio razlog zbog toga što su vidjeli priliku da se usavrše, specijaliziraju brže, to je problem sustava, to nije problem, ja se nadam da nije bio problem samo plaća. Jer ako ćemo govoriti o plaćama vi niste izrekli koliku plaću može imati specijalista u nekom KBC-u ili liječnik u općoj praksi gdje je isto ogromna razlika pa neću ni ja govoriti o tome jer bi bilo primjerenije da vi kao liječnik iz tog sustava kažete. Međutim, to za hrvatske prilike nisu sramotne plaće. To su plaće koje nisu onakve kao što su sigurno u zemljama zapadne Europe ali sigurno nisu sramotne plaće za hrvatske uvjete. A zašto mi nemamo dovoljno liječnika? Ja ne znam zašto se vi ili vaša stranka nije u periodu dosta dugogodišnje vladavine založila da obrazujemo više liječnika? Mi imamo nažalost relativno male upisne kvote na medicinskim fakultetima, vrlo teško se upisati, godinama neki mladi ljudi pokušavaju upisati Medicinski fakultet, vrlo ga je teško upisati, potrebna su specifična znanja. Studiranje traje vrlo dugo, vrlo je skupo i na kraju još nije sve gotovo kad završe fakultet nego obično, ne obično na stažiranje, nakon toga na specijalizaciju. Znači, da bi vi dobili gotovog liječnika minimum minimuma je 10-ak godina kontinuiranog obrazovanja. Da li mi motiviramo dovoljno mlade ljude i da li otvaramo proces znači da školujemo takve ljude u većem broju kako bi danas sutra imali dovoljan broj liječnika za naše potrebe? Ali to je pitanje sustava u kojem ste i vi sudjelovali svojevremeno Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice Turina-Đurić i vi ste govorili, ajmo reći bila je takva riječ, sa divljenjem, poštovanjem prema zdravstvenom sustavu i prema liječnicima posebno i mene to podsjeća na onu prispodobu kad netko nekoga istuče i onda mu ovaj drugi dođe pa ga tapša po ramenima i kaže e dobro si to podnio. Drugo, htjeli ste povući i povukli ste neke paralele sa ostalim profesijama i u tom dijelu nemam nikakvu namjeru se upuštati u to područje. Svaka struka zavređuje divljenje, poštovanje i u tom dijelu nema govora. Ali mislim da je najslikovitije kolega Marić govorio kada ujutro u 3 sata netko ti ublaži tvoju bol i riješi tvoj zdravstveni problem sa onim brojilom gdje mora se sva procedura proći ovakve ili onakve vrste pa za 5, 6, tjedan dana se ta stvar riješi. Ali kada je bilo povećanje cijene struje 20% a to je išlo vrlo, vrlo I sad ako ćemo gledati na taj način sigurno da je, vi ste rekli e liječnička profesija je ugrožena, ugrožena je naravno, ugrožena je dostupnost i kvaliteta zdravstvenog sustava. Ali govorili ste o tome zašto nije upisivano pa znate li vi kolika su sredstva smanjena za fakultete za upis studenata? Sada u vrijeme ove Vlade koje ste vi član kolika je …/Govornik se ne razumije./… Ali naravno ovdje je ono o čemu govorimo danas, na što upozorava liječnički sindikat a to je ona sloboda, pravo na slobodu udruživanja o čemu govori Europski sud za ljudska prava. Pa nema potrebe da se ponovno oni obraćaju. Mi želimo ovdje upozoriti na te probleme uistinu da ne dođe do još većih teškoća u tom zdravstvenom sustavu. Hvala lijepo. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Pa kolega Milinković, samo na jedan dio vaše replike ću se osvrnut, a to je onaj dio gdje ste rekli da smo smanjili sredstava za znanost odnosno za školstvo što bi mogli debatirati da li je to baš tako ili nije, ali da bi mi danas kolega Milinković imali dovoljno liječnika trebalo ih je početi obrazovati prije 10, 15 godina. Ja sam sticajem okolnosti u zdravstvenom sustavu nešto radila i znam da u jednom periodu petnaestak godina i nešto malo više gotovo da nije bilo uopće specijalizacija. Znači mi negdje 90.tih pa čak i do kraja 90.tih gotovo da nismo imali podržani državni sustav specijalizacija. Na sreću to se je nešto ipak popravilo tijekom 2000.tih. Zato sam ja i htjela u svojoj raspravi skrenuti pozornost da je pitanje cijelog sustava da liječnici ne odlaze samo zbog toga kao što ni druge struke ne odlaze samo zbog toga što nisu možda adekvatno plaćene, nego zato što je cijeli sustav im nije dozvolio, nije im osigurao kvalitetno napredovanje, specijaliziranje, prohodnost u sustavu napredovanja u takvim institucijama to svi koji ste liječnici znate puno bolje nego ja. I nezadovoljni tom nemogućnošću i tom umanjenom šansom jedan dobar dio ljudi je ustvari zbog toga nažalost zbog toga otišao. A manje će ih odlaziti ako uspijemo te neke sustavne stvari ipak promijeniti i na tragu toga jesmo, ono što čujem s terena iz bolnica što provodi ministar Varga, mislim da će imati učinka. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicom. Prije 5 godina sam dobio od HDZ-a odstupnicu od bolnice u Slavonskom Brodu i nisam više mogao niti pristupiti kirurškom odjelu u kojem sam bio šef traume. Tada smo imali u Slavonkom Brodu višak faktura, morali smo se sa ministarstvom dogovarati kako ćemo taj višak faktura, hoće li nam platiti, hoćemo li prenijeti u slijedeću godinu itd. Prije dva dana sam bio, pardon danas je srijeda, da u ponedjeljak sam bio u bolnici u Slavonskom Brodu i dobivam ovakvu informaciju: neosorna je realizacija za 2014. godinu je 22,3 milijuna kuna. To je rezultat ovih 5 godina kako sam otišao iz bolnice, nisam ja za to ni zaslužan niti sam kriv, ali sam zaslužio to. Ali je manjak realizacija. Zašto pitam kolegu koji vodi tu bolnicu ili u vodećem timu te bolnice? Pa zato što kažem nema entuzijazma više među liječnicima, nema elana kao što je bio. Dolaze si od kuće kad je trebalo izvaditi dren, kad je trebalo pogledati zašto pacijent ima slabu krvnu sliku, dođeš od kuće pa pogledaš pacijenta. A toga više kaže Boro nema. više niko ni da dođe, ni da intervenira, ni ne znam ni ja što. Ovdje ne želim bogohuliti na naše liječnike, ali sustav je učinio to da je postala praksa da ne mogu ja tako malo raditi koliko mene, ne mogu oni upravo tako. I onda liječnik napravi ili jednu ili dvije gastroskopije, govorim o nekoj drugoj struci ne kirurškoj, a sestra se kaže boji hoće li moći dobiti plaću, jesu li zaradili plaću, hoće li sestra dobiti plaću ako doktor radi jednu ili dvije gastroskopije dnevno? Dokle je došlo naše zdravstvo a zahvaljujući upravljanju od ove Vlade, a nije puno bolje bilo ni za vrijeme bivše Vlade, kaže neko ovdje upornost, reče Marić u ignoranciji liječničke struke, u ignoranciji liječničkog sindikata nije upornost nego tvrdoglavost. Ima upornost kao blaži stupanj i tvrdoglavost kao krajnja tvrdoglavost koja se provodi ovdje nad time da se, evo sad imao tzv. granski sindikat i imamo ovaj strukovni sindikat. Pa onda liječnici s obzirom na broj članova od ukupno 75 tisuća zaposlenih u zdravstvu, 40 tisuća članova sindikata, a liječnika ima ukupno 14 od čega su 8 u sindikatu. Dakle, ne mogu dobiti status reprezentativnog sindikata. Žalba Europskom sudu za ljudska prava na pravo na štrajk, bila je znamo kako je prošla. Dakle, otklonjena je svaka sumnja da štrajk nije bio legalan, da je sud bio u krivu čak. 800 liječnika napustilo je Hrvatsku i brisalo se iz članstva Hrvatske liječničke komore do 31. prosinca 2014. i to je činjenica. Koliko je još za ovih mjesec i pol dana u 2015.ih brisalo se iz članstva Hrvatske liječničke komore ja ne znam, čut ćemo podatke od profesora Miniga predsjednika Hrvatske liječničke komore možda uskoro na nekom Odboru za zdravstvo kada bude ovdje. Kako može kada smo rekli da postoje ponekad i različiti interesi unutar sindikata, dakle oni koji nisu zdravstveni djelatnici pa i oni koji jesu, ajde da kažem onaj većinski dio medicinskih sestara kojima skidam kapu za trud u svom radu. Nikada nisam bio protiv verifikacije i kvalitete njihovog rada i truda koji daju za pacijente, kako mogu biti isti interesi pa da onda taj se, jedino da napravimo unutar sindikata ili da se propiše odnosi kada se pregovara o liječnicima da tada taj granski sindikat prepusti pregovore sa Vladom ili u pregovaračkom odboru liječnicima. A kada se pregovara o pravima sestrinstva ili pak osoblja izvan medicine kojih u bolnici ima oko 30% da se prepusti onima koji to zapravo jesu. Kada bi postojao taj fair play bilo bi dobro. Ali sjećamo se dobro jedne predstavnice sindikata, sada hoću li imenovati ili neću znamo tu otišla je valjda u mirovinu više, hvala ti Bože, koja nikada, nikada u pregovorima ili razgovorima u kritičnim situacijama nije bila za interese liječnika i to moramo reći, imenovati osobu. Znamo crvena kosa itd. Spomenka eto. ovdje pravimo od nečega pamet kada znamo da je tako, kada je ona uvijek bila protiv interesa liječnika. Hrvatska Vlada i Hrvatska država očito vode politiku zavadi pa vladaj, eto. Sada se vi doktori svađate sa sestrama i sa ostalima, interesi nisu isti pa vi dođite pred državu i pred povjerenstvo, pregovarački odbor i sada recite šta ćete. Normalno da su interesi ponekad suprotni kako reče kolega, kaže ponekad, u radu smo uvijek zajedno i uvijek potpomažemo jedni druge, ali interesi nisu isti. Nije ni posao isti, odgovornost nije ista niti jednog trenutka za život ljudi za zdravlje ljudi. Liječnici ako netko misli da ovo što sam govorio u početku da neće raditi, nije točno. Liječnici su tijekom svog školovanja, tijekom potrebe doživotne izobrazbe dakle praćenja modernih trendova. Liječnici su kako reče Marić od 0 do 24 sata, ne može se optužiti liječnike za lijenost samo ih sustav može zapriječiti, sustav i ovakav način odnosa prema liječnicima može ih zapriječiti u tome da izgube elan, da izgube entuzijazam, da izgube volju za rad. I to se događa i to se dogodilo. Evo vidite kada sam otišao iz bolnice, 10,5 milijuna faktura je bilo viška, bolnica imala u Slavonskom Brodu. Sada ima 22,3 milijuna manjak. Manjak realizacije, nema stvaranja realizacije, ona koja je propisana realizacija za 2014.manje ima 22 milijuna. Što to znači? Što se dogodilo? Nije toliki bio odljev kadrova iz Slavonskog Broda pa da bi se smanjio broj ali se smanjio broj intervencija, smanjio se broj pregleda, smanjio se broj operacija. Zašto? Zašto se to dogodilo? A postavljeni su sanacijski ravnatelji koji su doveli potpuno u krah te bolnice. Dobit ćemo mi izvješće ovdje Ministarstva zdravlja uskoro kako su radili sanacijski ravnatelji, politički postavljeni podobnici koji su radili tako kako su radili i bolnice još više otišle u minuse. Ali nije to tema, eto tako jedan par riječi zakona gdje se zapravo radi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca. U sindikatima nije ništa promijenjeno, mi i dalje ostajemo liječnici u granskom sindikatu i nemamo pravo glasa, svoga glasa, liječničkog glasa. O važnosti liječništva, o onome što je gospodin Marić vrlo emotivno danas govorio jer je svatko od nas imao osobna od kako se čovjek rodi pa do groba ima posla sa liječnicima od poroda pa nadalje, od cijepljenja pa nadalje, od dječjih bolesti pa onda idemo dalje kako god hoćemo. Pa kada imaš trudnu ženu opet moraš ići na kontrole kod liječnika i tako cijeli život do smrti, do palijacije ili pak gerijatrije kada završavamo tako kako ćemo svi skupa završiti. I na kraju ti opet liječnik mora dati dijagnozu uzroka smrti i nakon smrti ti opet liječnik propisuje od čega si umro. Ali očito netko ne prepoznaje niti tu važnost, niti potrebu da na neki način nađemo neki modus već jedanput, ajmo napraviti propise fair playa u sindikatima, pa da kada su u pitanju liječnička prava da tada taj cijeli sindikat zastupaju liječnici kod pregovora. Pa šta će nam tamo onaj tko kosi travu, mislim čast svakome čovjek radi svoj posao, ali u bolničkom krugu drlja kosilicu. Hoće on pregovarati za liječnička prava? Osim toga u Domovinskom ratu gotovo svi liječnici su dobrovoljci Domovinskog rata, 6 ih je poginulo od toga za jednoga i ne znamo gdje su mu ni kosti ni gospodin Šreter iz Pakraca za kojega je jedan naš zastupnik vodio dvojicu liječnika iz Siska na razmjenu, pa je odveo dvojicu iz Siska, a Šretera nije doveo jer su ga likvidirali. A i dr. Krušić iz Slunja znamo kako je završio, dr. Krušić koji je pogubljen, pogubljen doslovce u Malom Vukovcu i da ne pričamo dalje priče liječnika iz rata. O tome bi mogli knjige napisati o požrtvovnosti liječnika u ratu. I unatoč svega toga, unatoč svega ovog što sam rekao i dalje imamo jedan zaista tvrdoglavi otpor ministra i ove Vlade da se napokon da kažem, pa dajte zapriječite više odlazak naših liječnika. Šta vi hoćete? Je li vi hoćete da se izmijeni struktura liječništva i demografska slika u Hrvatskoj? To je vaš cilj. To je vaš cilj. Dovesti ćete kaže liječnika sa Kosova i ne znam ni ja, pa ćemo ih nadoknaditi. Ma nećete nikada nadoknaditi. Te liječnike koji odu iz Hrvatske nikada nadoknaditi nećete. Mi smo za njih dali, svi mi skupa smo dali novce da se školuju, koštali su državu Hrvatsku i hrvatski narod i hrvatske porezne obveznike i onda ih olako dajemo u Englesku, Irsku, Švedsku, Švicarsku itd.. I moj sin pomišlja, urolog je, kaže tata pa bih imao 6 tisuća u Londonu, nude mi posao urologa za 6 tisuća eura. Jer ovdje je u minusu svaki mjesec. Bio je porez na dohodak, donesen zakon, oni primili manje plaće. Pa kako je to moguće? Kažete da će se pomoći srednjem sloju, ajde sada liječnike svrstavamo u srednji sloj, a dobili su manje plaće za siječanj a porez na dohodak je umanjen kako bi oni dobili 1000, 2000 više, ne, oni su dobili manje plaće. Pokazao mi je listu. I za 12. i za siječanj. Manja plaća nego kada nije ukinuta mjera poreza na dohodak koji je trebao ostati tim ljudima. Ne. Šta se događa to? Tri mjeseca Vlada produžava ovo brisanje kolektivnog ugovora, kaže do 31. ožujka mi ćemo vama produžiti a ovdje govorimo o nekakvoj kako se kaže ovdje odboru pregovaračkom itd.. O čemu mi pričamo? Uredba Vlade je donesena do 31. ožujka i nema nikakvog pregovaranja, to je uredba koja traje, koja je na snazi. Nikakvog pregovaranja tu nema. Ili se ovo sprema za kasnije poslije 31. 3. da će možda važiti? U svakom slučaju i prije sam govorio ovdje, zna i gospodin ministar je toga se i ne bojim i ne tajim da sam protiv toga da se na ovaj način sa liječnicima komunicira u ovoj državi. Ne zato što sam ja liječnik i imam 39 godina staža nego što su zaista, pa porazgovarajte sa svim, evo porazgovarajte s liječnicima, bilo kojim, pa reći će vam oni, ne moram ja govoriti, evo govorim u ime svoje, u ime njih. Dajte porazgovarajte, odite među njih. Ja mislim gospodine ministre vi ste na Rebru, pa odite malo među ljude, pitajte. Zar je to problem otići među ljude i pitati

svaki čovjek hoće, svaki čovjek nastoji da se egzistencijalno, pobrine, zbrine za svoju obitelj, za sebe. da razmišlja o odlasku iz Hrvatske. Kada nikako mi ne možemo doći na poziciju da liječnici razgovaraju s Vladom o svom statusu. Nikako. Kaže, netko reče ovdje, Hrelja, da je to tako propisano, nema ni u jednoj državi, nema kaže ni u jednom državi toga, je li tako, da se liječnici imaj pravo pregovarati. U nečem smo mi prvi, evo fiskalizaciju kaže Česi hoće da od nas da kupe, pa zašto mi ne bismo prvi razgovarali sa liječnicima, gospodine Hrelja? Pa mi se hvalimo kako smo prvi u mnogočemu u Europi. klub HDSSB-a temeljem svih ovih mojih argumenata nikako ne može biti, ma čak i da je nešto bolji ili ne znam ni ja kakav, ovo je jedna tehnička, moram reći tako, tko god tvrdio drugačije začkoljica gdje se samo umjesto ministarstva ili Vlade piše HZZO i to je to. Ali što se tiče samog sindikata liječnika, hrvatskog liječnika, i još uza sve to ste i pronašli i početi će se izvlačiti optužnice razno razne i montirani procesi itd., za članove Hrvatskog liječničkog sindikata kako bi ih zapriječili u njihovom djelovanju. Nitko me ne može razuvjeriti da to nije bilo politički motivirano. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Grubišić, na par stvari bih se htio osvrnuti što ste vi rekli, prvo je ovo što ste rekli o zapravo smanjenju plaća na kraju nakon nakon tzv. poreznih promjena. Pa to samo razotkriva ono što smo i mi ovdje govorili da se radi o jednoj opsjeni javnosti i da se neće nažalost povećati plaće a posebno ne povećati plaće onim najsiromašnijima. Vi ste malo zbunjeni sa činjenicom da je smanjena fakturirana realizacija u bolnici u kojoj ste vi radili. Međutim, odgovor na to nije samo smanjeni entuzijazam osoblja zbog tretmana, ja bih rekao općenitoga pa i smanjenja plaća do kojih je dolazilo nego puno više, nešto čega javnost nije uopće svjesna. A to je da kada se fiktivno išlo sanirati zdravstvo zapravo sanirati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje onda se to učinilo tako da su se cijene smanjile za po 30, 40%. I naravno onda ako se cijene smanje drastično da će ispasti da se manje radi odnosno manje fakturira nego li što je to ranije se napravilo čak i kada se jednako radi, možda čak i više kada se radi. Ali ako su cijene za 30, 40% smanjene ispada naravno na papiru da je to puno manje. Prema tome i to je odgovor na vaše pitanje. A ono što je vrlo važno reći a bilo je ovdje rečeno, meni je žao što nema kolegice koja je to spomenula, točno je da ako mi danas počnemo obrazovati liječnika da će se efekt toga vidjeti tek za 10, 15 godina. Ali to je ono što sam ja govorio i kada se raspravljalo o ovogodišnjem proračunu i kada se raspravljalo o prošlogodišnjem proračunu i kada sam upravo to govorio da smanjenjem odnosno nedostatnim financiranjem obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti ćemo stvoriti situaciju čije kobne posljedice neće biti vidljive ove godine,

da su zaista toliko smanjene dakle cijene usluga u bolnicama da oni jednostavno ne mogu izrealizirati toliko novaca koliko je propisano. Pa ja vas pitam a niste vi kirurg apendektomija, dakle operacija slijepog crijeva kako narod voli reći, je koštala 180 kuna, gdje je zaposleno kirurg, njegov asistent, anesteziolog i njegov asistent i dvije instrumentarke i spremačica. Dakle 7 ljudi u operacionoj sali zarade za jedno slijepo crijevo 180 kuna. Pa kolko su mogli smanjiti, meni to nije jasno. Na što je spala onda apendektomija. Meni je neshvatljivo to, potpuno mi je neshvatljivo. I što bi mi trebali, hvatat pacijente kao doktori po ulici, dovlačiti ih u bolnice da bi imali fakture pisali, stat pred kapiju kako kažu u bolnice ili portu kako god hoćete, ajde navrati da ti napravim nešto pa ćemo te fakturirat. Dakle to je prelijevanje iz šupljeg u prazno, dakle nema zapravo rješenja u tom sustavu. Sad smo imali evo Nacionalni plan bolnica itd., samo donosim, Strategija 350 stranica gospodina Ostojića koja ništa nije rekla, dakle nemamo konačnog rješenja jer nemamo uopće rješenja za zdravstveni sustav

nikakvog uvažavanja, da se oglušuje, da se ne razumije, marginalizira se Liječnički sindikat i ono što je interesantno, jasno se radi protivno međunarodnom pravu i pravnom poretku, kao i zakonima. To će jasno doći opet kao teret Hrvatskoj državi kao članici Europske unije koja će opet imati poglede prema svojoj Vladi koja ne radi nimalo na dobrobit liječnika, a kamoli na dobrobit države s obzirom da ignorira europsku praksu. Ono što smo spominjali gospodina Hrelju, pa on je imao prije drugačije kriterije kada je bio u drugoj Vladi koalicijski partner i drugačije govorio o tome kako se pregovara. Ovo sada partijsko pregovaranje vjerojatno je jedini način koji se može uspostaviti jer drugačije nema, ili ćete biti kako mi kažemo ili nećemo vam dozvoliti da pregovarate, da budete uopće uključeni. A liječnici kao struka koja apsolutno je na korist hrvatskim građanima i koja je potrebita, koje je sve manje u Republici Hrvatskoj jer odlazi, jasno da će biti ogorčena ovakvih postupcima i dodatno još biti ignorantski odnos prema njima, uzrokovati daljnji odlazak. Gospodin Hrelja, nemojte mi dobacivati iz klupe, ja vama nisam. Ali kriterije koje ste uspostavljali prije trebali bi ih imati i sada. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala kolega Đakić. Nije problem shvatit da je netko aparatčik i onda on nastupa sa pozicije aparatčika

zaista u Europi ja koliko pamtim bio je štrajk liječnika u Italiji, kolega Đakiću bio je opći štrajk, generalni štrajk liječnika u Italiji prije jedno par godina i to je ono što ja pamtim da je bilo kao što je bilo i kod nas štrajk liječnika, ali je taj štrajk kada se dogodi na zapadu onda je on pravi štrajk. Mi smo ovdje i pored štrajka uvijek pružali usluge i bili na usluzi našim pacijentima i uvijek smo nekako ajde neka primi ga pa ćemo pogledat. Dakle i tada smo pokazivali znakove osjetljivosti i dostupnosti, iako smo proglasili štrajk. To je sasvim drugi štrajk u odnosu na onaj generalni štrajk liječnika u Italiji koji je bio prije 5-6 godina, ne znam kada. Tako da što reći, uglavnom situacija nije dobra i mislim da će to rezultirati daljnjim odljevom liječnika. Volio bih da to ne bude, ali pratit ćemo situaciju i ove godine kao što prati i Hrvatska liječnička komora pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa i ja sam primijetio kolega Grubišić ovo što su kolege u replikama govorili, ali ono što ste govorili bez obzira na ovaj dio o tehničkom ovome uređenju sada ovoga, kako god se to zvalo ostaje činjenica ona koja ste rekli da se radi o jednoj tvrdoglavosti, jednoj neprimjerenoj tvrdoglavosti gdje se jednostavno, evo može se reći da se Hrvatski liječnički sindikat koji je godinama prisutan u dijalogu itd. sa jednostavno jednim propisom eliminira i naravno uskraćuje mu se i kolektivno pregovaranje i pravo na štrajk što je i ajmo reći i ustavno upitno. I sad naravno da slijedom toga svega toliko stalno važnost toga posla i svega skupa, da dolazi do onoga što ste vi rekli na samom početku, i do gubitka entuzijazma i do svih ostalih okolnosti i naravno posljedično vidite koliki broj kolega odlazi na rad u inozemstvo i naravno posljedično tome i ugroženost kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite. Mi to poglavito isto tako vidimo u seoskim sredinama gdje isto tako svakim danom sve veći broj seoskih ambulanti ostaje prazno, bez liječnika, bez obzira koliko je napora uloženo u onom dijelu i tehničkom i opremljenosti svega skupa. Sigurno da je i u ruralnim područjima u kojima često govorim i dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite itekako narušena. Hvala lijepo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Meni nije jasno kolega Milinković da se vi iz vašeg kluba vrlo često javljate u svezi reprezentativnosti sindikata kada taj isti Hrvatski liječnički sindikat nije bio reprezentativan ni za vrijeme vaše Vlade i neće ni biti kad dođete na vlast i šta nam ovdje opet pregovarate svima skupa i Kukuriku koaliciji i svima. Dakle ni za vaše Vlade Hrvatski liječnički sindikat nije imao veća prava nego što ih ima sada i što će ih vjerojatno u budućnosti također imati i šta mi kao liječnici uopće, i oni u sindikatu i oni izvan sindikata uopće mogu očekivati i od ove na kraju krajeva rasprave koja će biti tako eto rasprava radi rasprave, a zapravo eto tako. A što se tiče same same realizacije u bolnicama ja sam dobio podatke od onih koji rade u upravi bolnice, ali ni jednom mi riječju nije rečeno da je smanjena cijena usluga u bolnici i da zapravo gubitak proizlazi pa možeš ti raditi koliko god hoćeš ako ti je cijena usluge minimalizirana ili smanjena. Pa ti možeš raditi ko crnac cijeli dan, bez da ne bi bilo rasističkih ovdje natruha. Dakle, možeš raditi koliko god hoćeš ali ne možeš napisat računa koliko je potrebno. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo gospođa potpredsjednice. Pa povrijeđen je članak 238. Poslovnika gdje kolega Grubišić na neki način mene omalovažava jer iznosi neistinite navode. Nije točno da nije bio liječnički sindikat sindikat u vrijeme HDZ-ove Vlade. Bio je reprezentativan i pregovarao, nije točno. Dakle, molim vas lijepo, nemojte se služiti sa takvim stvarima. **Zgrebec, Dragica se./… Nemojte vikati iz klupe. Kolega Grubišić je iznio svoje mišljenje, pa ako je mišljenje pogrešno, ne znači da je to povreda Poslovnika. završna riječ u ime predlagatelja, ministar rada i mirovinskog sustava, gospodin Mirando Mrsić. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Pa malo smo govorili o, ja sam očekivao da će rasprava biti kratka, ali očito da tu prevladavaju određeni interesi koji jesu bili i kod donošenja Zakona o reprezentativnosti. I uvaženi zastupnik Boro Grubišić je u pravu. Dakle, kad govorimo o strukovnom organiziranju, dakle ja neću govoriti o sindikatima pojedinim, o strukovnom organiziranju, niti jedna Vlada do sada nije, dakle zakonom omogućila strukovno organiziranje, niti ova koalicijska, niti HDZ-ova. Dakle, koalicijsko pregovaranje, pardon, da budemo precizni. Naime, kada govorimo o kada govorimo o samom kolektivnom pregovaranju onda moramo znati što je bit kolektivnog pregovaranja. Bit kolektivnog pregovaranja je da se utvrde uvjeti rada, plaća, dakle ona interesna pitanja i koja je razlika između interesnih pitanja liječnika, medicinskih sestara, medicinskih tehničara. Dakle, svi oni žele pregovarati oko svojih interesnih prava. Na državi nije da država omogući i uredi odnose među sindikatima. I tu država se ne smije i ne treba se miješati. Ono što država treba napraviti je okvir u kojemu će se ponašati sindikati i poslodavci kada govorimo o pregovaranju. se tiče strukovnog pregovaranja ne vidimo problema u samoj reprezentativnosti jer zakon ne onemogućava da strukovni sindikati sudjeluju u pregovaranju. Vrlo jasno zakon omogućava da sindikati sjednu za stol, dogovore se o pregovaračkom odboru i automatski svi postaju reprezentativni. Zakon je to i omogućio. Gledajući što se dešavalo u proteklih godinu dana preko 80% pregovaračkih odbora je dogovoreno dogovorom i svi sindikati su postali reprezentativni bez obzira da li imaju 500, 100 ili 1000 članova. Svega u 20% slučajeva se išlo u prebrojavanje i temeljem broja članova utvrđivanje reprezentativnosti. Tome govori u prilog sve manji broj zahtjeva koji imamo pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti da sindikati idu u prebrojavanje. I nemamo, dakle gledajući evo pregovori su bili za kolektivni ugovor u Croatia airlinesu, bit će sada ponovno. Tamo imamo strukovni sindikat pilota, imamo sindikat kabinskog osoblja i njima je u interesu da sjednu za stol zajedno i da zajedno onda pregovaraju i budu reprezentativni. Imamo isto što se tiče strojovođa, dakle imamo i više, dakle imamo više strukovnih sindikata koji su normalno reprezentativni bez ikakvih problema i bez potrebe za prebrojavanjem. Omogućavanje strukovnog pregovaranja dovodi do fragmentacije sustava, to znači dovodi do fragmentacije i sindikalne borbe i gledajući i razgovarajući gledajući i razgovarajući oko ovog zakona stav središnjica je bio vrlo jasan, da strukovno pregovaranje je nešto što treba biti uokvireno u pregovaranje sa svim ostalim sindikatima jer se svi bore za ista prava. Znači prava interesna, prava na plaću, prava na uvjete rada. I nije nikakva tvrdoglavost ničija, nego jednostavno je stvar principa i stvar organiziranja, pregovaranja u RH i Zakon o reprezentativnosti je to i doprinio. Jer ako dopustimo fragmentaciju sustava imat ćemo onda kolektivne ugovore na razini sve bolnice gdje će prava liječnika i sestara i sveg onog u jednoj bolnici biti riješena na jedan način, u drugoj bolnici na drugi način ovisno o tome koje su sposobnosti jednog ili drugog pregovaračkog odbora, da li je ono sa strane poslovodstva bolnice ili onoga tko pregovara sa druge strane. Stoga bi bilo od strane Vlade vrlo nerazumno da na takav način omogući i određenu diskriminaciju u sustavu, jer svi rade isti posao. U javnom sustavu svi rade isti posao, financiraju se iz istih sredstava i jasno da treba uvažavati određene specifičnosti struke i liječnički sindikat je uvijek bio uvažavan. uvažavan. Evo sada pregovaramo oko temeljnog kolektivnog ugovora za javno zdravstvo gdje je liječnički sindikat dio pregovaračkog odbora. Prema tome, nema nikakvog niti govora da diskriminiramo bilo koji strukovni sindikat, on uvijek može biti član pregovaračkog odbora tu vidim nema nikakvih problema u drugim djelatnostima. Ako mogu piloti, ako mogu strojovođe, ako mogu i neke druge struke ne vidim razloga zašto to ne bi bilo i u zdravstvu. Osim toga bili bi jači pregovarački odbor prema Vladi. Bit će oko ovog zakona jasno još priča. Ono što je sa strane nas u Vladi jasno je da zakon je donio i doveo do okrupnjavanja sindikalne scene i umjesto 5 središnjica imamo 4. Neki sindikati su se udružili ali nije nama interes da se sindikati udruže, to je njihova slobodna volja da li će se jedan ili drugi udružiti u sindikat, nego nam je cilj koji smo i postigli da se sindikati sjednu za stol i da dogovore pregovarački odbor. preko 80% slučajeva pregovora u protekloj godini sindikati bez obzira koliko ih je bilo na kojoj razini i koje tvrtke su se sjeli i dogovorili i utvrdili reprezentativnost a to znači imao jednog člana, sto članova ili tisuću članova dogovorom su svi reprezentativni članovi. Što se tiče mogućnosti reprezentativnosti liječničkog sindikata u Hrvatskoj ima negdje oko 12 tisuća liječnika. Za reprezentativnost sindikata ako ćemo ići u ovaj dio koji je vezan uz prebrojavanje je potrebno da sindikat sindikat ima oko 8200 članova. Ne vidim s druge strane razloga, ako se ide tim putem, da se onda i poveća broj članova. Ali to je na liječnicima koji će se učlaniti ili neće se učlaniti u sindikat. Prema tome, sa strane Vlade nije nikad nikome onemogućeno pregovaranje, pregovaranje, omogućeno je na više načina. I s druge strane kad govorimo o strukovnom pregovaranju ono dovodi do fragmentacije pregovaranja i do na kraju diskriminacije i nestabilnosti u sustavu jer bi za isti rad u pojedinom dijelu sustava bila plaća drugačija nego u drugom dijelu jer kažem došlo bi do toga da bi se pregovaranje spustilo čak na razinu bolnica. Ona primjedba da zakon nije usuglašen sa sindikatima. Da, on je usuglašen sa sindikatima, dakle što se tiče i ovog dijela. Mi smo imali savjetovanje, imali smo i razgovor i sastanak sa sindikatima prema tome izmjena ovog zakona je potpuno usuglašena sa sa sindikatima. Jasno da će biti priče, bit će vjerojatno i replika, ja opet napominjem da nikome nije onemogućeno pregovaranje, nikome nije onemogućeno da postane reprezentativan. Strukovno pregovaranje u Hrvatskoj nije bilo i vjerojatno ga neće ni biti. Niti u jednoj zemlji u EU strukovno pregovaranje nije način na koji se reguliraju prava radnika. Ono što je nama interes je da sindikati sjednu za stol, da dogovore reprezentativnost i svaki pametan sindikat će uz sebe imati strukovni sindikat jer mu on daje veću snagu kod pregovora jer strukovni sindikat može vrlo jasno i i efikasno zaustaviti ili proizvodnju ili zaustaviti sam proces rada. Prema tome, svakom sindikatu je u interesu da uz sebe ima jaki strukovni sindikat. vidim da tih problema nema. Ja se nadam da će se i to uz zdravstvo koje je dosta i na interpersonalnoj osnovi da će se i taj dio u zdravstvu razriješiti. Hvala lijepa.

da se nije pregovaralo sa pojedinim sindikatima oko kolektivnog ugovora. Ja sam osobno, bijući tada na strani Vlade, vodio pregovore sa liječničkim sindikatom oko kolektivnog ugovora '90-ih godina. Prema tome, nije tono da se nije sa liječničkim sindikatom posebno vodilo pregovore. Jesu se, stvarali su se i kolektivni ugovori itd., i to je izmijenjeno kad je izmijenjen Zakon o reprezentativnosti sindikata. Tad je to nestalo. Dakle, to treba vrlo jasno reći. Vi ste naravno kao i uvijek vrlo elokventno zastupali ono što zastupate. Spominjali ste recimo pilote. Pa naravno, spomenuli ste pilote ali niste rekli da sasvim sigurno kad se pregovara oko toga vi ne pregovarate sa recimo kuharima u cateringu oko toga kakvi će uvjeti biti pilota. Oni rade u istom oni rade u istoj zrakoplovnoj luci itd. Međutim, naravno da su specifičnosti posla nešto što određuje i njihove interese i da naravno žele zastupati različite interese. Potpuno je izvjesno da možemo naravno stvari ridikulizirati i reći da ako ćemo pustiti da liječnici sami vode svoje pregovore da će onda svaka bolnica, ali to nikad nije ni bilo i nikad neće ni biti. Naravno da o tome nitko niti ne govori. ako govorimo o liječnicima kao skupini, dakle govorimo o preko 12 tisuća liječnika koji imaju naravno svoje interese koji su donekle različiti od interesa ostalih djelatnika u zdravstvu onda cijela ova današnja diskusija, cijelo prijepodne se zapravo svodi na to kad se mijenjao zakon zašto se nije to na neki način uvažilo. Hvala lijepo. možda ne govorimo o dvije iste stvari ili namjerno ne govorite o dvije iste stvari. Jedno je strukovni kolektivni ugovor i strukovno pregovaranje, a jedno su pregovori za gradski kolektivni ugovor u koji su uključeni i strukovni sindikati. To je velika razlika i to nije isto. Prema tome, strukovno kolektivno pregovaranje nije moguće po ovom zakonu, ali pregovaranje za gradski kolektivni ugovor u kojem su uključeni strukovni sindikati je nešto što ovaj zakon omogućuje i čak prisiljava sindikate da to naprave. Kad govorimo o pilotima i kabinskom osoblju pa oni su se sjeli zajedno i dogovorili idemo zajedno u pregovore za naš kolektivni ugovor na razini naše tvrtke jer vi imate snagu. Piloti ako idu u štrajk avioni ne lete. Doktori ako ne rade, bolnice stoje. Prema tome, mi govorimo o dvije potpuno različite stvar. Zakon ne dopušta strukovno pregovaranje ali zakon dopušta gradsko pregovaranje i tu su uvijek bili uključeni sindikati. I opet kažem evo imamo temeljni kolektivni ugovor za javne službe gdje je liječnički sindikat dio pregovaračkog odbora. liječničkom sindikatu da bude dio pregovaračkog odbora za gradski kolektivni ugovor i ja mislim da se i vi i ja slažemo da je gradski kolektivni ugovor za zdravstvo nešto što nam treba i unutra treba onda definirati i prava liječnika, i prava sestara, i onog tehničkog osoblja jer to omogućava da svi budu ravnopravni, odnosno da ne budu pojedini dijelovi sustava u disbalansu. Prema tome, gradsko kolektivno da, strukovni sindikat unutra da, ali strukovni kolektivni ugovor njih nema u Europi, niti jedna zemlja nema strukovni kolektivni ugovor.

jer naprosto nije potrebno. Razvidno je u cijeloj državi o čemu se radi. Ali me malo, mogu vam reći iritira to vaše inzistiranje. Ja vas razumijem kao ministra, tu ste da bi nam to na neki način se ne razumije./… za svijeću, ali što je previše je previše. Dakle, vi ste, istina jest da su liječnici pregovarali s Vladom za svoj interes, i ne možemo u detalje u okviru minutu i pol što mi stoji na raspolaganju. Vi ste te sindikate, reprezentativnost tih sindikata namjerno razmrvili i dali sindikatu s jednim članom pravo kao onome sa 100 tisuća članova. Namjerno ste razmrvili da onemogućite, da oslabite te zdrave i snažne elemente u toj strukturi u ovom slučaju liječnike. Vi ste liječnike namjerno satrali, zatrali, ponizili, omalovažili, onemogućili, mogu vam reći u dobroj mjeri primirili i ne znam šta liječnici misle, šta čekaju ali ja se kao liječnik nikako ne mogu pomiriti s tim statusom i boli me to. To što ste napravili to je neodrživo. Da nas recimo, ja uvijek govorim ono što dobro znam, u splitskoj bolnici ja ću, previše hrabri HDZ, neću spomenuti nikoga, pa mi smo javne osobe i gospođa Spomenka Aberšek je javna osoba, ona je medicinska sestra, u splitskoj bolnici ima jedan mali broj čistačica, pomoćnica, nešto tehničkog osoblja službeno i 10, 15, medicinskih sestara od 1500 do 2000 medicinskih sestara. Prema tome, ona ne predstavlja u bolnici apsolutno, neću reći nikoga i ništa ali gotovo nikakvu snagu i ona sad te pomoćnice, ili recimo tih nekoliko drvodjelaca predstavljaju i razgovaraju u ime liječnika, predstavljaju se, predstavljaju liječnike splitske bolnice gdje je 500 specijalista i još 100 ovih. Vi, ma gubite izbore na tome. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Isključite mikrofon. Odgovor na repliku ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa mislim da uvaženi zastupniče treba pogledati brojke. 80% pregovaračkih odbora koji su formirani po ovom zakonu su formirani dogovorom i to je vjerojatno i vama cilj, bili ste ravnatelj, da imate pred sobom sve sindikate i da sa svima pregovarate. Ali nećete vi ili ja kao ministar uvjetovati sindikatima ko će se udružiti i ko će sjesti za stol. Zakon je vrlo jasno dao mogućnost, bez obzira koliko imate članova sjednite za stol, dogovorite se i …/Govornik se ne razumije./… reprezentativni i u pregovorima pred poslodavcem zastupajte svoje stavove. I onda ako ste nezadovoljni sa onim što ste postigli možete onda ići u industrijske akcije. I to je put. Opet napominjem, strukovni sindikat je jaki sindikat i svi oni koji idu u pregovore za kolektivne ugovore jasno da žele imati taj sindikat uz sebe. I u ovim drugim djelatnostima nema nikakvih problema. Jasno da će opet kada pregovaraju na željeznici da će u pregovore uključiti sindikat strojovođa, pa naravski, jer ako strojovođe ne budu zadovoljni sa svojim položajem ili možda drugi sindikat koji ne bude zadovoljan sa onim što mu je poslodavac predložio će sa sindikatom strojovođa dogovoriti da idu u industrijske akcije, stat će vlakovi i to je to. Nitko ne onemogućava strukovno pregovaranje i nemojte stavljati ovoj Vladi nešto što nije ona niti napravila niti radila. Mi pregovaramo sa svima. Napominjem da liječnički sindikat je u pregovorima za temeljni kolektivni ugovor i ja apeliram da se sindikati sjednu koliko ih god ima u zdravstvu, 5, 6, 10, 15, da se sjednu za stol i dogovore oko reprezentativnosti, dakle da budu svi reprezentativni i da pregovaraju sa Vladom. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine ministre, cijenim vas kao liječnika i moram reći da liječničku struku izuzetno cijenim, i čudim se zbog toga i željela bih vas ujedno i ispraviti. Kad ste rekli da ni jedna Vlada dosada nije učinila ništa vezano uz sindikalno udruživanje, a evo sad kad se govori o liječnicima. Gospodine ministre, vas kao liječnika da li ste vi svjesni da nijedna Vlada do sada nije toliko ponizila, sada ću govoriti o liječnicima, liječnike kao što je učinila ova Vlada? I nažalost ministar koji je isto tako vrstan liječnik, bivši ministar Ostojić, nažalost da ponizila ih je. ponizila ih je na način da ih je nazivala neradnicima, da je govorila da se raci cirkus liječnički, da pripravnost su nazivali neradom, a vi dobro znate što znači liječnička pripravnost, da su im prekovremene uvodili onda su to plaćali nekakvih ispod 30 kuna. Razgovarala sam tada sa nekim liječnicima, vrhunskim koji su mi rekli znate mi čišćenje plaćamo našeg odjela 35 kuna, ne ponižavajući rad jedne gospođe koja čisti, ali uvažavajući struku i uvažavajući važnost liječnika i onih opće prakse i vrhunskih liječnika. Znači stvar je u tome da do sada do ove Vlade nikada nije tako bila ponižena liječnička struka i zbog svega svi ovi problemi vezano i uz sindikat. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolegice ovo zaista nije bila replika, ali nije bilo ni primjereno kako ste govorili. Odgovor na repliku ministar Mirando Mrsić. O poniženju i ne poniženju će govoriti građani na izborima pa onda ostavimo to za taj dio. Ali ono što bi ja opet s moje strane bez obzira što sam i liječnik ali sam i ministar i štitim sustav na kojem sam čelu.

ugovor ne. Ali pregovaranje u kojemu imate strukovno sindikat je najjače. Zašto liječnici ne bi bili oni koji će se izboriti da ona čistačica ima veću plaću nego što sada ministar Varga recimo predloži u granskom kolektivnom ugovoru. I kažu ne, mi ne želimo potpisati takav kolektivni ugovor jer su plaće čistačica sramotno niske, mi smo zadovoljni sa onime što smo mi izborili, ali želimo se boriti i za vas jer mi imamo tu snagu da možemo zaustaviti sustav. I to je snaga strukovnih sindikata, a ne da se bore samo za sebe jer imaju snagu nego da se bore i za one druge koji možda nemaju takvu snagu snagu kao što ima strukovni sindikat. I to nam se desilo u pregovorima u više navrata da je strukovni sindikat izborio veća prava za onaj drugi sindikat koji možda nema takvu snagu kao što ima strukovni sindikat. Prema tome, ono što ova Vlada hoće je da kada govorimo o pregovaranju da ono bude jasno, transparentno, a što se tiče reprezentativnosti ne sprečavamo niti jedan strukovni sindikat da sudjeluje u pregovorima za kolektivni ugovor. Vidi se to i u željeznici, vidi se to i u zračnom prometu, vidi se to i u nekim drugim strukama, kada govorimo recimo o sindikatu vozača. Prema tome, vrlo jasno imate sada i pregovore u Zagrebačkom holdingu, također je strukovni sindikat dio pregovaračkog odbora, tamo je negdje 15 ili 20 sindikata sjelo zajedno i reklo bez obzira koliko tko ima članova u Holdingu svi smo mi reprezentativni i dio smo pregovaračkog odbora. Hvala lijepo. Ministre Mrsić kažete da bi pregovori sa strukovnim sindikatima fragmentirali sustav, doslovce ste tako rekli. pa kako vidite li uopće što radi vaša Vlada? Premijer Milanović mi ili oni, već smo fragmentirali na dva dijela odmah sustav. Drugo, sada ste donijeli mjere kojima se opraštaju dugovi kojima su zahvaćeni oko 13,5 tisuća hrvatskih građana, fragmentirali smo tu grupu, Udruga blokiranih tuži Vladu i državu. Dalje, fragmentirali ste zakonom o švicarskom franku zaleđivanje na 6,39 kada je donešena prva mjera do milijun kuna kredita. Pa onda druga mjera amandmanom preko milijun kuna, pa ste zaboravili OPG i obrtnike pa ste fragmentirali naše društvo i sustav, idući tjedan novi zakon u kojem se zahvaćaju i obrtnici i OPG-i. Dakle fragmentacija je trajno prisutna u djelovanju ove Vlade, trajno prisutna. A kada već govorite o tome da liječnici se bore samo za svoje, pa postoji Sindikat liječnika, postoji Sindikat sestara itd. pa ovdje postoje stranke koje se bore isključivo za jedan dio jedan dio našeg stanovništva, dakle neću navoditi imena, ali postoje političke stranke koje su zadužene i koje se isključivo bore za tu populaciju u hrvatskom društvu. Zbog čega se liječnici ne bi imali pravo I još nešto sam vam htio reći. Vi vrlo lukavo pa pomalo neću reći perfidno manipulirate riječima da se strukovni sindikat ima pravo pregovarati, čak i organizirati naravno. Ali ima li se pravo i moći nadglasavati u granskom sindikatu sa drugima? To je problem. Ja o tome i govorim. Dakle, kada bi bio nekakav fair play u razgovorima pa da onda kada su problemi liječnika u dogovorima sa Vladom pa neka se puste liječnici neka se dogovaraju. Znam ja da su se plaće sestara također niske, da jedva preživljava, a da ne govorimo o pomoćnom osoblju, to je točno sve. sve. Samo još jedna rečenica. Morate odlučiti što je državi strateški značajno, liječništvo? Recite jel je? Jel to bitno za državu? Pa je. Državi je bitan sustav i održavanje sustava u zdravstvu. Ali potvrdili ste moju tezu, dakle kada pregovara pregovarački odbor u kojemu je strukovni sindikat tada će i mogućnost da se drugi sindikat koji nije liječnički možda izbori za bolja prava jer ima sindikat liječnika koji može vrlo lako organizirati štrajk. A s druge strane liječnici, dakle kroz svoj strukovni sindikat, kroz odbor, dakle kroz pregovarački odbor brane i traže svoja prava. Ako nisu zadovoljni, jasno da onda mogu istupiti iz toga i pokrenuti industrijsku akciju. Gdje smo maknuli prava sindikata? Nigdje. Prema tome, strukovni sindikat ima jaku snagu i svi oni koji pregovaraju i na sindikalnoj stani jasno da će uz sebe uključiti i strukovni sindikat. I taj strukovni sindikat da se recimo nekim čudom u zdravstvu dogovore sindikati da budu svi zajedno i svi zajedno pregovaraju jasno da će u tim pregovorima strukovni sindikat liječnika zagovarati liječnička prava i tražiti svoja prava. Neće ta njihova prava tražiti ovaj drugi sindikat. I ako liječnici u tim pregovorima ne budu zadovoljni mogu pokrenuti industrijsku akciju, odnosno štrajk zato što nisu njihova prava zadovoljena kroz pregovore za granski kolektivni ugovor. I tako je bilo i do sada. Nije bilo nikakvih drugih problema. Zašto se ovo sada dešava je otvoreno pitanje zbog čega ne sjednu sindikati za stol i dogovore se. Ali opet napominjem, kada pregovaraju zajedno sindikat medicinskih sestara i sindikat liječnika mogu izboriti puno veća i puno snažnija prava nego ako pregovaraju odvojeno. I s druge strane, ako liječnički sindikat nije zadovoljan u tim pregovorima uvijek može prekinuti pregovore i ići u industrijske akcije. Nigdje prava nisu onemogućena.

sabora, hitni postupak